Konačni prijedlog Zakona o mirnom rješavanju sporova, drugo čitanje, čitanje, P.Z.E. br. 469 Kao što vidite uvijek kažem koji je prijedlog zakona tako da vam bude lakše vidjet o kojem se zakonu radi. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172., a u svezi u svezi s čl. 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda to je već rečeno prije, se odnose odredbe drugog čitanja i amandmani se mogu podnijeti kao i obično do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Ovdje s nama državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave g. Juro Martinović koji će uzeti sigurno uvodnu riječ, izvolite.

unaprijediti zakonodavni okvir sustava mirnog rješavanja sporova, olakšati pristup mirenju, ubrzati postupke te ojačati svijest o mirenju kroz poticanje primjene mirenja. Medijacija ima brojne prednosti za građane, dobrovoljna je, brža, jeftinija od sudskih postupaka uz istu razinu pravne sigurnosti. U slučaju da stranke žele prekinuti postupak medijacije mogu to učiniti u bilo kojem trenutku i riješiti spor pred sudom. Kao što smo i u pravom čitanju spomenuli trenutni sustav mirnog rješavanja sporova je u određenoj mjeri disperziran u više zakona, a postupci se provode pri različitim institucijama. Institucije pred kojima se provodi ovi postupci nisu adekvatno povezane, a djelatnost osoba koje se bave mirenjem nije regulirana što dodatno utječe na nekoherentnost cijelog sustava. Primarni cilj ovog zakona je potaknuti sve sudionike na stalno razmatranje opcije mirnog rješenja spora ne samo da je brži, jeftiniji nego i otvara mogućnost jačanja cjelokupnog pravosudnog sustava. Uz izmjene zakonodavnog okvira potrebno je i sustavno promovirati ovakav način rješavanja sporova kako bi građani u dovoljnoj mjeri razumjeli informacije o medijaciji i prepoznali ga kao prihvatljivi način rješavanja njihovih sporova. Novim zakonom osnovat će se centar za mirno rješavanje sporova sa sjedištem u Zagrebu te podružnicama u Osijeku, Rijeci i Splitu. Centar će biti javna ustanova koja će poticati mirenje, davati suglasnost institucijama za mirno rješavanje sporova, davati suglasnost na programe edukacije na pojedine vrste mirnog rješavanja sporova, provoditi samostalno ili u suradnji s ovlaštenim institucijama stručno osposobljavanje i usavršavanje medijatora voditi registar medijatora i registar institucija za medijaciju koji će biti javno dostupni u elektroničkom obliku. Objavljivat će informacije o mirnom rješavanju sporova, a na zahtjev stranaka imenovati medijatora i dr. Jedna od najvažnijih zadaća centra bit će sustavno promoviranje medijacije kao alternativnog i za stranke povoljnijeg postupka od formalnog sudskog postupka. Novim zakonom usmjeravat će se stranke da sklope nagodbu prije podnošenja tužbe radi naknade štete. Sudovi će kod pokretanja parnica uputiti uputiti stranke da u roku od 15 dana sudjeluju na informativnom sastanku o medijaciji. Stranke će tijekom postupka moći uputiti da spor pokušaju riješiti mirnim putem. U odnosu na prvo čitanje učinjene su manje jezične i nomotehničke izmjene i ispravke kojima su u cijelosti usvojeni primjedbe Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, te je usvojen i prijedlog zastupnice Vesne Nađ za nomotehničke izmjene u članku 7. Zakona. Nadalje, izmijenjen je i članak 1. na način da je jasnije definirano na koje postupke se primjenjuje ovaj zakon, a u članku 8. propisane su odredbe o brisanju medijatora iz registra i razlozi za brisanje. Također s obzirom na posebnu prirodu radnih sporova i hitnost postupka te međusobnu upućenost stranaka jednih na druge u tim postupcima izmijenjen je članak 9. stavak 1. na način da stranke nisu dužne prije pokretanja parničnog postupka radi naknade štete koja proistječe iz radnog odnosa pokušati spor riješiti mirnim putem jer se zaključilo da nije opravdano očekivati da će propisivanje te dužnosti postići mirno rješenje spora. Dodana je i odredba kojom je određeno da centar pribavlja podatke o adresi stranaka od Ministarstva unutarnjih poslova. U članku 10. stavak 3. propisana je obveza medijatora da obavijeste centar i sud o načinu dovršetka medijacije. Reforma i jačanje instituta mirenja kroz normativne izmjene predviđena je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kojima se osigurava provedba reformske mjere povećanje učinkovitosti pravosudnog sustava za veće povjerenje građana. U dijelu koji se odnosi na reformu instituta mirenja. Novi zakonodavni okvir potaknut će sudionike na stalno razmatranje opcije mirnog rješavanja sporova, jer otvara mogućnost jačanja cjelokupnog pravosudnog sustava. Stoga poštovane zastupnice i zastupnici predlažem Hrvatskom saboru da usvoji ovaj konačni prijedlog zakona. Hvala vam na pažnji. Hvala i vama. Čekajte molim vas, oprostite. Ako želite odgovorite, mislim to je …/Govornik se ne Hvala predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, dakle pozdravljamo Zakon o mirnom rješavanju sporova, međutim, ono što ću vas pitati jest jedan zdravo razumski pristup određenim izmjenama. U ovom kontekstu, dakle da li postoje statistički podaci koji pokazuju koliko i u kojem postotku se do sada temeljem zakona iz 2011. određeni sporovi su se rješavali mirnim putem?

institucije koje se bave mirenjem su disperzirane, dakle jedna je pred Hrvatskom odvjetničkom komorom, pred Obrtničkom komorom, pred Gospodarskom komorom. Dakle i to su gotovo autonomne institucije. Mi sad ovim zakonom jednostavno pokušavamo uvesti tu red i stimulirati, motivirati da se češće pokušaju miriti kako bi se rasteretilo pravosuđe, a iste učinke oni polučili pred tim institucijama, dakle pojedincima ali i pravnim osobama koji će pokušati stvar riješiti na miran način.

2009. je izmijenjen, 2011. donesen je novi Zakon o mirenju koji je stupio na snagu danom stupanja Republike Hrvatske u EU. Člankom 2. Konačnog prijedloga zakona pravni poredak Republike Hrvatske se prenosi Direktiva EU iz 2008. godine o nekim aspektima medijacije u građanskim i trgovačkim stvarima. Zatim 2014. direktiva u mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih u kontekstu slobode kretanja radne snage radnika i Direktiva iz 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije. Molim vas da li Ured europskog tužiteljstva kada dobije informaciju dovoljno štiti takve osobe. Hvala vam. **Radin, Uvaženi zastupniče, dakle čini mi se da smo otišli u jednu drugu sferu. Ovo o čemu ste vi govorili u uvodu u članku 2. zakona radi se o nomotehnici. Dakle, mi određene direktive preuzimamo i govorimo koje su to direktive koje su obuhvaćene i ovim zakonom na koje se oni koji će primjenjivati ovaj zakon moraju uputiti sadržaj tih direktiva. Što se tiče ovog krajnjeg, zadnjeg pitanja koje je u stvari i smisao onoga zbog čega ste vi pretpostavljam javili, a to je da li se zviždači štite i u postupcima pred EPO-om. Dakle, ja sam mišljenja s obzirom na zakonodavni okvir koji smo i mi ovdje kreirali u odnosu na postupanje EPO-u ovdje preko svojih ispostava u državama članicama da je ta zaštita zviždača ili ljudi koji dojavljuju neke informacije ista kao i u nacionalnim zakonodavstvima, pa i našem.

odredbe kojim se govori o stupanju na snagu odredbi koje se odnose na medijatore i institucije za medijaciju koje će stupiti na snagu kad Centar za mirno rješavanje sporova počne sa radom. Dakle, ako ministar donese rješenje kao što je rečeno u roku od 30 dana od stupanja na snagu zakona, to je dakle idući mjesec u lipnju, onda nije problem da ste rekli recimo da te odredbe stupe na snagu ili 1. listopada ili 1. studenoga. Dakle, nekakav konkretan datum. Ovo mi se čini nekako difuzno kao da Ministarstvo pravosuđa i uprave je nekakav robot taksi koji ide bez vozača pa ne zna kud će zapravo se zaletiti. Hvala lijepa. Juro** Uvažena zastupnice, dakle Ministarstvo pravosuđa i uprave nije taksi bez vozača. Dakle, sve smo predvidjeli, dakle ovim zakonom. Paralelno sa radnom skupinom koja je kreirala ovaj zakon, dakle tamo nisu bili samo ljudi iz Ministarstva pravosuđa i uprave nego i vanjski suradnici. Mi smo imali internu radnu skupinu u Ministarstvu pravosuđa i uprave koja se bavi osnivanjem centra i ti su postupci u završnoj fazi. Po našim projekcijama Centar za mirno rješavanje sporova trebao bi biti odlukom ministra čim zakon stupi na snagu, dakle sve je spremno da se formira centar kao ustanova. Odredili smo čak i prostor gdje će biti, on će bit u Savskoj u Zagrepčanki. Dvije podružnice su dobile svoja mjesta u Osijeku i Rijeci. Za Splitsku još nismo našli prostor. Dakle, sve je već izregulirano, pripremljeno samo da se potpiše. **Radin, Furio Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče ovo mirenje kao institut u Hrvatskoj postoji to smo čuli 2003. godine. I sad je pitanje na koji način će ovaj zakon konzumirati naši građani? Kako ćemo mi doći do građana, odnosno kako ćemo napraviti promidžbu da oni to koriste, jer čuli smo da nije to baš još uvijek zaživjelo ovdje kod nas jel' je to zbog naše kulture ili samo vjerujemo sudovima to je sad pitanje na koji način doći do građana da odu iz sudova, a da koriste ovaj institut kao mogućnost mirenja u sporovima. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odgovor. **Martinović, Juro** Uvaženi zastupniče ja sam i uvodno rekao, dakle da je jedna od uloga Centra za mirenje upravo to, ali mi kao društvo ćemo ja pretpostavljam Ministarstvo pravosuđa i uprave kao resorna vladina, vladina, Vladin resor, dakle koji se bavi pravosuđem, pa i mirenjem da ćemo ući u neku proceduru kampanja, dakle kampanje da motiviramo ljude, dakle ne da ih nagovaramo nego da ih motiviramo kampanjom, ali i kampanjom koju će raditi Centar za mirenje a on će se financirati iz proračuna. Dakle, da je mirenje opcija koja im daje potpunu pravnu sigurnost, a brža je i jeftinija od sudskih postupaka. Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Kada govorimo o pravosuđu, onda se moramo dotaknuti i pitanja ulaganja u pravosuđe. Dakle, pritom ne mislim samo na materijalna prava sudaca i pravosudnih dužnosnika, već pritom mislim na infrastrukturu odnosno ulaganje u infrastrukturu. Čuli smo nekoliko puta već ovdje da u proteklom razdoblju od 6 godina imali smo ulaganje od nekih 63 milijuna eura u infrastrukturu. Za ovo daljnje razdoblje da će biti ulaganja od 333 milijuna eura. Između ostalog spominje se izgradnja Trga pravde i spominje se da će se upravo na tom mjestu izmjestiti i da će biti sjedište budućeg Centra za mirno rješavanje sporova, pa ako možete nešto reći ovom prigodom o tim ulaganjima od 333 milijuna eura, odnosno kada se eventualno očekuje i dovršetak tog Trga pravde? Hvala. Gospodine zastupniče, dakle svaka nova projekcija, svaka nova ponuda kvalitete u ovom slučaju u pravosudnom sustavu košta. Dakle, ovaj centar će imati svoje troškove. Tamo mi predviđamo po nekakvim startnim projekcijama zaposliti približno 20 ljudi, dakle u centru u Zagrebu i ove tri ispostave, a već smo rekli da smo osigurali prostor u Savskoj u Zagrepčanki no naravno kad, dakle te faze centra našega pravosudnog na Ilici, dole na Črnomercu idu, dakle tamo se ulažu ogromna sredstva i za pretpostaviti je da će tamo naći svoje mjesto kada se stvore pretpostavke, izgradimo neke zgrade a nekoliko smo ih već izgradili pa će se tamo preseliti Centar za mirenje.

koji će na temelju ovoga moći na jedan brži i jeftiniji i kvalitetniji način rješavati svoje sporove. Ako pogledamo da preko 75% sporova bude riješeno na informativnom sastanku, odnosno dogovorom stranaka i da ne idu na sud to pokazuje kolika je to uspješnost. Ako znamo da 95% se na taj način sporova rješava u Americi i u skandinavskim zemljama, onda je sigurno to nešto što trebamo pozdraviti. Drago mi je da radi toga planirate medijsku kampanju, drago mi je da idete i sa ovim centrima i kako bi to uspjelo ostaje u biti još jedna treća faza, dakle toga postupka, a to su miritelji, odnosno njihova edukacija. S obzirom da znamo da oni praktički svake dvije godine po pravilniku moraju proći edukaciju, pa ako možete malo reći koliki je broj miritelja u registru miritelja i što planirate po tom pitanju … Juro** Rekao sam uvodno da je u tom području dosta to disperzirano. Mi kroz ovaj zakon i kroz osnivanje centra, dakle označavamo centar kao točku koja će voditi registar i medijatora, dakle fizičkih osoba, ali i pravnih osoba koje će se baviti medijacijom. pokušaje uređivati taj prostor i dakle one vaše tvrdnje koje ste u pitanju iznijeli, dakle ova Vlada, ovo ministarstvo u zadnjih šest godina je učinilo puno na poboljšanju uvjeta, dakle tehničkih uvjeta rada sudbene vlasti i Državnog odvjetništva. Dakle, kao što vidite plaće su išle gore, zakonodavni okvir je popravljen i Zakon o kaznenom postupku i Zakon o parničnom postupku. Dakle, ovo su dodatni napori da se rastereti sudbena vlast, skraćeni su rokovi trajanja postupaka, onemogućili smo više sudove da višekratno vraćaju, ukidaju odluke na prvi stupanj. Dakle, to su sve alati koji daju rezultate, a mi smo uvjereni da će u budućnosti davati još bolje i da ćemo doći na onu neku poželjnu poziciju.

pokušaja rješavanja spora mirnim putem stavljena samo za parnični postupak radi naknade štete. Budući da je intencija ovog zakona da se sustav mirnog rješavanja sporova proširi, da se rasterete sudovi, a u članku 1. kaže da uređuje mirno rješavanje sporova u građanskim, trgovačkim, radnim, obiteljskim, upravnim i drugim sporovima. Pa evo ako možete reći zašto ste se ograničili samo na rješavanje sporova oko naknade štete? Zahvaljujem. Odgovor. kogentnim, tvrdim normama, dakle to je načelo dispozicije prevladajuće, dakle i ostavlja se prostor strankama da same odluče kome će povjeriti rješavanje svojih sporova. Dakle to načelo dispozicije smo imali u vidu i ovdje, jedina obligatorna stvar koja je u ovom i starom zakonu, ustvari u Zakonu o parničnom postupku je kad se treba tužiti država, tad se moramo preliminarno i to je tzv. procesna pretpostavka, tužba se odbacuje. Ovdje smo uveli, dakle ovo, pokušaj da strankama kroz medijaciju, kroz kampanju kažemo da je to bolje, ali nismo uveli obligatornost na način da je to procesna pretpostavka nego ako tuže, a nisu se pokušali mirno riješiti stvar, mi ih upućujemo na jedan informativni sastanak da im se opet od osoba koja je educirana za medijatora pokuša

a ne poticanja mirenja kao načina rješavanja sporova među građanima. Dakle ako u našem pravosudnom sustavu u zadnjih 20 godina, ma niti u zadnjih 10, ma niti u zadnjih 5 mirenje kao koncept nije zaživjelo u praksi, tada je Ministarstvo pravosuđa, prije svega, trebalo utvrditi koji su tome razlozi. Sasvim sigurno razlog nije taj što nismo imali centar za mirenje nego je razlog bio taj što nismo imali ujednačenu sudsku praksu. Razlog je taj što nismo imali pouzdanost i predvidivost ishoda nekog sudskog spora i na tome ste trebali poraditi, a kako do toga doći, e to ste mogli pročitati u sažetku mišljenja predsjednika Vrhovnog suda. Recite mi po kojem ste modelu, po čijem ste modelu krojili ovaj zakon? Da li je to Amerika, da li je to Skandinavija, da li je to Njemačka, koja zemlja i čije pravosuđe vam je bilo uzor? **Radin,

za ono što sam ja govorio što je naš cilj i što mislim da građani, sudnica i vi kao pravnica, siguran sam, razumijete. Dakle centar je institut, centar je alat da postignemo te ciljeve. on će promicati, on će voditi registre, dakle uozbiljit ćemo, rekao bih, tu stvar u mirenju i na takav način dati građanima do znanja da i država stoji iza tog instituta Što se tiče uzora, mi smo imali zakonodavni okvir. On je disperziran, mi imamo dakle norme o mirenju u nekoliko hrvatskih zakona, dakle nismo pod, nismo imali potrebe za uzorom u smislu, ta država nam je uzor, idemo prepisat, nismo prepisivali ni od koga, dakle jednostavno normi je toliko bilo da smo ih sada koncentrirali iz starog zakona, stavili nove institute i napravili, ja smatram jedan učinkovit zakon koji, kad se formira centar, kad se registri naprave, kada educiramo ljude će sigurno rasteretiti pravosuđe i dovesti do većeg broja mirnih rješavanja sporova. **Radin, Furio (Nezavisni)** G. Pavić, izvolite. Da, da, ali gđa Orešković je dozvolila da bude zadnja, to je zadnja replika. Izvolite. će biti velika uloga centara za, odnosno centra za mirno rješavanje sporova između, ima puno poslova koje je predviđeno za taj centar, između ostalog, tu je i obuka i usavršavanje miritelja odnosno ovih, medijatora, mene interesira, hoće li ti medijatori dobivate neke certifikate i hoće li kasnije one stranke koje ulaze u spor moći birati medijatora s obzirom da postoji registar medijatora, vjerojatno će postojati nekakvi rezultati tih medijatora pa da se onda stranka odluči da oće ići kod onog medijatora koji je efikasniji i koji je postigao bolje rezultate u dosadašnjim medijacijama? Juro** Naravno da će stranke moći birati, naravno da će medijatori imati, dobivati certifikate, da bi ušli u registar morat će ispuniti određene uvjete, dakle formalne uvjete, ali i onda će morati proći određenu edukaciju. Nema u zakonu, još se nismo odlučili da li će ta dinamika potvrđivanja certifikata bit, nekakva svake dvije godine, netko je to rekao, u sudnici, ali u svakom slučaju će se voditi računa o tome da ti medijatori posjećuju radionice, posjećuju seminare koje će organizirati centar, ali centar neće biti isključivi edukator, to će raditi i druge pravne osobe pod određenim kriterijima. Hvala. Tražim stanku u ime Kluba Centra i GLAS-a u trajanju od 10 minuta radi konzultacija. Naime, ja doista želim ukazati da centar za mirenje će biti institucija, ustanova koja je sama sebi svrha. Formiranje registratora medijatora ne potiče mirenje kao takvo. Davanje dodatnih edukacija i pohađanje radionica ne potiče mirenje kao takvo. Netko je spomenuo SAD, kada sam bila u studijskoj posjeti 2015. g. proučavala sam sustav pravosuđa. Rečeno nam je da 2% predmeta dolazi na sud, ali prije toga stranke ne dolaze nikakvim centrima za mirenje, dolaze odvjetnicima, dolaze u renomirane odvjetničke kuće. Mi imamo Hrvatsku odvjetničku komoru, čini mi se, preko 3000 odvjetnika koji su dobro upoznati sa pravosudnim sustavom i oni su ti koji najbolje štite prava i interese svojih klijenata. Kada bi naši građani imali povjerenja u ishod postupka, tada bi mirenje zaživjelo u praksi. Tada bi se stranke sastale u nečijoj kancelariji i 2 odvjetnička suparnika bi u zastupanju interesa tražili neko kompromisno rješenje. To je koncept mirenja. Za koncept mirenja ne treba vam posebni registrator miritelja niti njihove dodatne edukacije jer vi već osposobljen kada imate, odnosno Hrvatska ga ima, a ono što je potrebno, potrebno je da se zna npr. u predmetu neke naknade štete, recimo da je to neka SLAPP tužba, da je to tužba nekog uznemirenog političara ili poduzetnika protiv novinara koji je objavio neku, njemu nepodobnu informaciju, da se može znati što se u sudskom postupku može očekivati, konzistentna sudska praksa, pregledna sudska praksa, javno dostupni podaci o tome što su ishodi sudskih postupaka. E to je ono što pravosuđe vuče prema gore i jača stupanj povjerenja građana, a time i potiče na mirenje kako bi eto, stvar bila brže i jeftinije riješena. Ovo što ste napravili je… .../Upadica: Hvala. Hvala lijepa./... … puki Možemo nastaviti? Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Naravno, stanka je odobrena, rekao sam već, ali ponovit ću još jednom radi zapisnika. Ne. Otvaram raspravu. Gđa Vesna Nađ, Klub zastupnika Socijaldemokrata, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle Hrvatska je prvi put donijela Zakon o mirenju 2003. g. nakon čega su uslijedile izmjene 2009., pa novi Zakon o mirenju 2011. Međutim, medijacija nije polučila rezultate niti je primjenjiva u praksi zbog čega je kazao se, kazao je i ministar u prvom čitanju ovog Zakona o mirnom rješavanju sporova, donosi ovaj novi zakon. Dakle preko milijun i 200 tisuća predmeta godišnje stiže na hrvatske sudove, a s druge strane, jako mali broj predmeta prema informacijama koje su prikupljene od centara za mirenje, odnosno Hrvatske udruge za mirenje i drugih relevantnih organizacija koje se bave mirenjem se rješavaju kroz postupke mirenja. Zašto je to tako? Mi nemamo dublje analize i kao što je državni tajnik rekao, nisu to radili takve analize i možemo samo nagađati. Mirenje kao način rješavanja sporova ima drugu tradiciju u zemljama EU. Nizozemska, npr. najnaprednija o tome, a uopće nema zakon jer jednostavno je kultura rješavanja sporova takva kod njih, isto tako je i u SAD-u. Kod nas je nažalost kultura rješavanja sporova drugačija, više se volimo parničiti, više vjerujemo u sudske presude, pa kad ono piše u ime RH, presudio sudac ili sutkinja, zaboravimo da čak 74% građana nema povjerenja u pravosuđe i da smo i mi najvjerojatnije među njima. Kad govorimo o povjerenju u pravosuđe, građani nemaju povjerenja da će doći do pravomoćne presude u razumnom roku, da su suci neovisni od centara moći, u pravilu izvršne vlasti, bilo lokalne, bilo središnje te da će presuda biti pravedna i zakonita, ako je protustranka osoba s više moći, bilo financijske, bilo političke, a u pravilu je to kumulativno. Nisu pomogle ni odluke Vlade RH o poticanju izvansudskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je stranka RH, odnosno pravna osoba kojoj je jedini osnivač ili član odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu RH, kao što je to ona odluka iz 2016. g. Cilj te odluke bilo je brzo i učinkovito, odgovorno rješavanje sporova radi očuvanja poslovnih odnosa, rasterećenja poslovanja od mogućih rizika sporenja, smanjenja troškova, vremena i resursa, ostvarivanje ušteda i zaštita proračuna RH, sprječavanje sprječavanje nastanaka sudskih postupaka uvijek kada je to moguće, rasterećenje pravosuđa. Sudski postupak u svim sporovima trebao bi biti posljednja mogućnost. Međutim, iz izvješća predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića vidjeli smo da je zagušenost sudova dijelom i zbog velikog broja sporova između javnopravnih tijela pa očito ta preporuka Vlade nije bila učinkovita. Ovaj Konačni prijedlog zakona se odnosi prije svega na izvansudsko mirenje, njime se uređuje mirno rješavanje spora u građanskim, trgovačkim, radnim, obiteljskim, upravnim i drugim sporovima, o pravima o kojima stranke mogu slobodno raspolagati. mogu slobodno raspolagati. Mi u ZPP-u kroz čl. 186 obvezu mirenja, prije svega za javnopravna tijela. Navodi se da je svrha ovog Zakona otvoriti uvjete za sporazumno rješavanje sporova, izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka te osiguravanje uravnoteženog odnosa između postupka mirnog rješavanja spora i sudskog postupka. U cilju ostvarivanja svrhe ovog Zakona poticat će se i ohrabrivati korištenje postupaka mirnog rješavanja sporova i edukacija medijatora, a putem sredstava javnog priopćavanja, elektroničkih i drugih medija, objavljivat će se informacije o tim postupcima, uključujući informacije o institucijama i medijatorima. Kao institucija za provođenje mirnog rješavanja sporova u ovom Zakonu predviđa se centar za mirno rješavanje sporova kao javna ustanova osnovana od RH, institucije za medijaciju koje su zakonom ovlaštene ili koje su dobile suglasnost centra za, centara, centra i medijatori koji svojstvo će stjecati upisom u registar medijatora koji vodi centar. Stranke su prije pokretanja parničnog postupka radi naknade štete, izuzev postupka radi naknade štete iz radnog odnosa duže pokušati riješiti spor mirnim putem. Ako sud u parničnom postupku utvrdi da stranke spor nisu pokušale riješiti mirnim putem, prije pokretanja tog postupka, a da zato ne postoji opravdan razlog, po primitku odgovora na tužbu, uputit će stranke da u roku od 15 dana sudjeluju na informativnom sastanku o medijaciji. Međutim, sumnjam da će informativni sastanak o medijaciji puno pomoći, ako su stranke već dobrano odlučile da će u parnici pokazati tko je jači i da će onu drugu stranku oderati do kože, figurativno, naravno rečeno. Smatram da će trebati nakon donošenja ovog Zakona poraditi na promoviranju samoga mirenja, iz tog razloga smatramo da je nužno kroz centar za mirno rješavanje sporova uspostaviti jednu organizacionu strukturu koja će se baviti promoviranjem mirenja i edukacijom, a isto tako nadzor nad svim postupcima mirenja. Kroz ovaj Zakon trebalo bi se osnovati centar za mirno rješavanje sporova i formirati ispostave koje trebaju imati prostorne i kadrovske uvjete za provođenje mirenja. Čuli smo da već, što se tiče Zagreba odlučeno da će to biti u Savskoj, u Zagrepčanki, dakle imamo i u Rijeci ovaj, Osijeku, međutim, u Splitu još nemamo prostornih dakle, da li uvjeta ili se još ne zna gdje će to točno biti pa predlažem da se to što prije napravi. Ministar Malenica je u raspravi u pravom čitanju o prijedlogu ovog Zakona rekao da postoje određeni problemi u pravosuđu, da postoji određena neujednačenost u postupanju samih pravosudnih tijela. Da se dio tih problema može riješiti unutar pravosudnog sustava prije svega kroz ujednačivanje sudske prakse. Ovdje smo čuli da bi trebalo ujednačiti sudsku praksu, dakle pa predlažem ministru da konačno uspostavi mogućnost da suci i odvjetnici na brz i lak pretraživ način dođu do određenih vrsta sudskih odluka. Također je rečeno da ovaj Zakon o mirenju samo je jedan mali segment promjena u pravosuđu koji ide u smjeru povećanja učinkovitosti rada pravosudnih tijela i ta učinkovitost će se morati naravno dokazati. Kroz Centar za mirno rješavanje sporova trebalo bi se uspostaviti organizaciona struktura koja će se ustrojiti čitav postupak mirenja na način koji nismo imali do sada, nismo imali ni registar mirenja, niti smo imali prostore na kojima su se mogli provoditi postupci mirenja, niti smo imali podatke o tome koliko je postupaka provedeno ni sa kakvim rezultatom što je stvarno katastrofalno. Dakle, smisao i cilj ovog zakona je uspostaviti i učinkoviti Centar za mirno rješavanje sporova, adekvatan nadzor nad njegovim radom kako bi mogli analizirati procese mirnog rješavanja sporova i djelovati na vrijem u cilju eventualnog poboljšanja sustava. Ovaj zakon stupa na snagu 8 dana objave u Narodnim novinama osim odredaba članka 7., 8., članka 9. stavka 3. i 4., članka 10. stavka 3., te članka 19. stavka 2. koji stupaju na snagu početkom rada Centra za mirno rješavanje sporova. sve ono što se odnosi na institucije za medijaciju, medijatore, dužnost pokušaja mirnog rješavanja sporova prije pokretanja sudskih postupaka stupa na snagu početkom rada Centra za mirno rješavanje sporova. Kad je to mi zapravo ne znamo, znamo da je ministar obvezan prema ovom Zakonu donijeti rješenje o osnivanju Centra za mirno rješavanje sporova u roku od 30 dana od stupanja na snagu zakona. Dakle, idući mjesec će se osnovati Centar za mirno rješavanje sporova. Dakle, to je u lipnju. Ali kada će centar početi sa radom to mi zapravo ne vidimo iz ovih odredaba konačnog prijedloga zakona. Dakle, mi uopće ne znamo kad će taj Centar za medijaciju koji bude osnovan u lipnju i zapravo i profunkcionirati. Ako plaće za djelatnike tog centra ne budu primamljive pitanje je hoće li se popuniti i radna mjesta u samom centru. Međutim u obrazloženju potrebnih sredstava za provođenje zakona navodi se da je očekivani početak rada Centra za mirno rješavanje sporova kao javne ustanove i tri podružnice u lipnju 2023. Dakle, to mi se čini prilično nesuvislo. Procijenjeni troškovi se također znaju, znaju se i materijalni troškovi. Ako će početak rada centra i tri podružnice biti idući mjesec što mislim da je nerealno ali se tako navodi u Konačnom prijedlogu zakona mogli ste navesti da će ovi članci stupiti na snagu ili 1. rujna ili 1. listopada ili 1. studenog. Dakle, neki konkretan datum. Ovako nitko ne zna kada će se suštinske odredbe zakona koje se odnose na medijatore i institucije za medijaciju i obvezu i dužnost pokušaja mirnog rješavanja sporova zapravo i stupiti na snagu. Pitanje je stoga donosi li se zapravo ovaj Zakon o mirnom rješavanju sporova da se zadovolje direktive EU, a u stvari se ne zna kako će se to provesti. Ako se kroz javne kampanje ne uspije u promociji mirnog rješavanja sporova, ako medijatori ne budu dovoljno educirani, ako Centar za mirno rješavanje sporova bude mrtvo slovo na odnosno na rješenju o osnivanju i neučinkovit i ovaj Zakon o mirnom rješavanju sporova možemo mirno arhivirati u okrugli registrator odnosno papirnati otpad. Nadamo se da se neće to dogoditi i stoga će Klub zastupnika Socijaldemokrata podržati ovaj zakon, a u Ministarstvu pravosuđa i uprave morate zasukati rukave i pokazati koliko ste dobri mirotvorci da ne bi uskoro morali opet donositi novi Zakon o mirnom rješavanju sporova ako od EU dobijemo po prstima, da nismo implementirali EU direktive o mirnom rješavanju sporova. To bi stvarno bila sramota, nadam se da se neće desiti. Hvala lijepa. Hvala i vama. Gospodin Darko Klasić, Klub zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka. Izvolite. **Klasić, Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. Mirenje kao alternativni način rješavanja sporova predstavlja najpogodniji, najbrži i najjeftiniji način rješavanja sporova između stranaka i ima široku i uspješnu primjenu u praksi rješavanja sporova u svim zapadnim državama. Sama činjenica što je u postupku mirenja konačni način rješavanja spora u rukama stranaka jasno ukazuje na prednost mirenja u odnosu na druge vrste rješavanja sporova. Mirenje stoga treba promatrati s jedne strane kao priliku za rasterećenje našeg sporog sudbenog aparata, a s druge strane treba učiniti sve da stvaranje uvjeta da stranke prepoznaju mirenje kao najpovoljniji i najbrži način rješavanja svojih sporova kojim ne samo da rješavaju međusobni spor, već takvim rješavanjem možda ujedno osiguravaju očuvanje njihovih odnosa u budućnosti. Nemojmo zaboraviti da svaki sudski spor neminovno uvijek dovodi do narušavanja odnosa između stranaka. Ovaj tzv. dugi put do pravde u danim uvjetima sporost sudskog postupka sigurno može uz dobru regulaciju pronaći mjesto u Republici Hrvatskoj. Svrha ovog zakona zato treba biti od stvaranja uvjeta za sporazumno rješavanje sporova, izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka, te osiguravanje uravnoteženog, odnosno odnosu između postupka mirnog rješavanja sporova i sudskog postupka. Hrvatska je prvi put donijela Zakon o mirenju 2003. radi pristupanja EU nakon čega su uslijedile izmjene 2011. No primjetno je da medijacija nije kod nas zaživjela niti polučila rezultate u praksi. dosadašnjim zakonodavnim intervencijama, ali i ostalim aktivnostima u svrhu promoviranja mirenja učinci razvoja mirenja u RH nisu zadovoljavajući jer još uvijek nedostaje faktor povjerenja građana u mogućnost rješavanja spora mirenjem, te građani i dalje više poklanjaju vjeru odlukama sudova u Republici Hrvatskoj. Stoga je trenutni broj sudaca i odvjetnika kao opunomoćenika koji su aktivno uključeni u rješavanje sporova mirenja jako mali. Samo donošenje zakona neće dovesti do povećanja postupka mirenja osim ako ne dođe do promicanja i poticanja mirnog rješavanja sporova. Aktivnosti na promicanju nisu u dovoljnoj mjeri praćene medijski zbog čega građani ne razumiju dostupne informacije dok su izmiritelji, odnosno institucije za mirenje ne bave profesionalno mirenjem ili djelatnost izmiritelja nije regulirana, odnosno nisu dovoljno medijski eksponirani kako bi građani prepoznali da mirenje kao primarni način rješavanja sporova. A iskreno govoreći isto nije u interesu niti njihovim pravnim zastupnicima stranaka iz ekonomskih razloga provođenje samog mirenja. Promjene će se dogoditi onog trenutka kada stranke otkriju kako rješavanje svih problema vezanih uz njihove sporove zapravo leži u njihovim rukama, a ne u rukama odvjetnika, sudaca i drugih pravnih stručnjaka. Svrha mirenja nije utvrditi tko je od stranaka u pravu već pronaći prihvatljivo rješenje od zajedničkog interesa za obje stranke što je prvenstveno interesantno u gospodarskim sporovima gdje nisu dominantno uzrok sporova osobne emocije već poslovni odnosi. U svijetu su poduzetnici davno izgubili iluziju učinkovitosti sustava u rješavanju poslovnih sporova ponajprije zbog previsokih sudskih troškova i odvjetničkih tarifa, te su sve teže dostupnosti sudske zaštite. Zbog toga se u rješavanju poslovnih sporova umjesto sudskih postupcima sve češće pribjegava pregovorima. Postupak mirenja sigurno nije pogodan za sve vrste sporova. Istraživanje u zapadnim zemljama pokazuje da upućivanje na mirenje koje provodi sudac na ročištu za glavnu raspravu daje najbolje rezultate kao i kod stranaka koje se zastupaju same jer se najčešće ni jedna od njih ne usuđuje sama predložiti mirenje zbog straha da bi na taj način suprotna stranka mogla pomisliti slabost druge druge strane. Nepogodni su sporovi za mirenje trgovačkih sporova, sporovi vezani za intelektualno vlasništvo, autorska prava, menadžment, naknadu štete, radni sporovi i svi sporovi vezani za onečišćenje okoliša. U tim sporovima postiže se najveći postotak uspjeha u mirenju, te je ujedno i najbrži dolazak do rješenja. Predstavnici trgovačkih društava i drugih pravnih osoba najčešće nisu osobno, interesno i emocionalno izravno uključeni u spor i zato bi fokus djelovanja predloženog centra za mirno rješavanje sporova trebao biti usmjeren na djelovanje pogotovo prema ovoj vrsti sporova. Uz Centar za mirno rješavanje uspostavlja se i registar medijatora i institucija za medijaciju koji će biti javno dostupan u elektroničkom obliku. Novim zakonom usmjeravaju se stranke da sklope nagodbu prije podnošenja tužbe radi naknade štete, te će sudovi kod pokretanja parnice uputiti stranke da u roku od 15 dana sudjeluju na informativnom sastanku o medijaciji. Mirno rješavanje sporova kao alternativa dugotrajnim sudskim postupcima građanima može osigurati pravnu sigurnost, postizanje dogovora u brzom i jeftinijem postupku a građani će uz pomoć medijatora lakše, učinkovitije i brže dolaziti do rješenja. Razlozi donošenja ovog Zakona o mirnom rješavanju sporova nalaze u utvrđenim nedostacima primjene mirenja u praksi s time da se navedenim reformom instituta mirenja kroz normativnu izmjenu provodi u okviru reforme sudskog postupka radi povećanja ažurnosti i efikasnosti sudova što je cilj koji trebamo uvijek podržati, tako da ćemo i mi kao HSLS podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** I vama. Hvala predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Dakle poštovana hrvatska javnosti ja ovdje ne bih o percepciji pravosuđu. Mi svi više-manje znamo kakva je ona, ali mogu samo reći da možemo biti sretni dok u tom sustavu netko želi raditi za visinu plaća kakve danas jesu. Državni tajniče vi ste u izlaganju, dakle rekli kako vjerujete kako vjerujete da će ovaj zakon potaknuti stranke na mirno rješavanje sporova meni nije jasno općenito temeljem čega postoji takav stav da će određeni komad papira na kojem je nešto napisano pridonijeti ili potaknuti nekoga tamo da ide u mirno rješavanje određenih sporova poglavito ako na pameti imamo činjenicu da sve ili ključne probleme koje navode stručnjaci u kontekstu izrazito niskog postotka rješavanja mirnih sporova do danas stoji ili leži u neinformiranosti građana. To je kao prvi problem, drugi problem je onaj disperzivni sustav o kojem ću malo kasnije. Općenito u životu kad mi s nečim nismo zadovoljni onda nešto trebamo mijenjati, ja osobno uvijek to pokušavam i uvijek to pozdravljam. Međutim, ono što bi nam trebalo biti polazište te promjene jest odgovor na pitanje jesmo li pokušali napraviti sve što je bilo u našoj moći. Ovdje odgovor je vrlo jasan nismo, nismo, jer naći sugrađani nisu dovoljno informirani niti na koncu konca ne samo u ovoj dijelu, dakle nego općenito, dakle nigdje nemate nekakav vrlo jasan, kratak sažetak koje će određenome laiku, dakle biti sasvim dovoljan da odluči što će, kako će i gdje će. Najčešće ne samo u ovom sustavu, nego u svim ostalim resorima vas vozaju kao ludu Maru od telefona do telefona i od sobe do sobe da biste vi na kraju i ono što ste znali, ne znali ili bili zbunjeni. To je problem. Sljedeći problem je da u našoj Hrvatskoj svi više-manje pričaju o korupciji ili velika većina o borbi protiv korupcije, ovog, onog a onda s druge strane genetski kod ovog naroda se izmijenio na način da velika većina opet traži prečac kako određenu stvar sebi realizirati. Tako nešto slično je i tu. Dakle, mi iz kluba MOST-a pozdravljamo pokušaje ili metodologiju pokušaja i pogrešaka ili hajmo reći malo drugačijih napora da se rasterete sudovi, mišljenja smo da se ovim zakonom neće bitnije povećati dakle sporazumno ili mirno rješavanje sporova i da će više-manje sve ostati onako kako je dosada i bilo. Ono što je važno tu napomenuti je da, kao što ste mi i potvrdili, mi nemamo jasnu statistiku o slučajevima mirenja u Hrvatskoj do danas, dakle ne znamo na kojim parametrima ćemo i moći mjeriti koliko smo ovim zakonom stvari poboljšali, ali i dalje i kad to ostavimo po strani pozdravljamo osnivanje ili pokušaj poboljšanja stanja koje je. Da je ovo vako imamo izvješće dakle vrhovnoga suda u kontekstu rasterećenja sudova koji nam dakle za 2020. kaže da na građanskom odjelu je ostalo nešto više od 11 tisuća neriješenih predmeta iz proteklih razdoblja, primljeno je nešto malo više od 7 tisuća novih, a u protekloj godini od ukupno 18 tisuća i 107 predmeta riješeno je 9 tisuća 472 tijekom 12 mjeseci, dok je neriješenih 8 tisuća 635, dakle nešto manje od polovine predmeta ponovno se prenosi ili se prenijelo u ovu 2023.g.. Dakle polazište ili mantranje da ćemo ovim rasteretiti sudove, daj Bože, ovdje su puke brojke koje su alarmantne, poglavito ako u glavi imamo broj predmeta koji određeni sudac na županijskome sudu, o čemu sam zadnji put govorio, riješi, dakle dolazimo do suštinskoga problema, a to je svojevrsna banalizacija pravosudnog procesa. Što pod tim mislim? Pa isto ono što sam već nekoliko puta govorio i što ću svaki put spomenuti, jest osiguravateljski lobi. Spominjao sam vam trzajne ozljede vrata gdje u kontekstu naknade štete koja je vrlo jasno propisana od strane kriterijima dakle vrhovnoga suda, dakle ne znam iz kojeg razloga ih ne mičemo sa sudova, poglavito ako imamo u glavi činjenicu da dobar dio takvih predmeta iz naknada štete spada u ovaj broj predmeta koji nisu riješeni ili su u određenoj mjeri, ako uzmemo ovu generalnu brojku, riješeni. Koliko je to suludo govori nam i činjenica da se ad hoc činjenično stanje može znat, ad hoc se zna visina naknade, čemu parnični postupci. Odgovor je vrlo jasan, osiguravateljski lobi gdje im parnični postupci ulaze u troškove poslovanja, a onda samim time i određene oblike olakšica. Ako bismo mi željeli rasteretiti sudove onda sigurno ovo je samo jedan od cijelog niza primjera banalnih predmeta s kojima je određeni građanski odjel zatrpan, a možemo ga ad hoc sa jednako pravednom presudom na licu mjesta uopće ne dovesti dakle na same sudove. Dakle već sam spomenuo da ključni problem mirnog rješavanja sporova stručnjaci, kao što sam rekao, vide u neinformiranosti građana o mogućnostima takvog načina rješavanja sporova. No pitanje koje nam ostaje da je koliko je uopće moguće da u jednoj velikoj mjeri, poglavito ako uzmemo i obiteljske odnose koji bi trebali biti temelj svega više-manje pričamo svi o pravednosti, a onda se pojavi pojedinačna gramziva eskapada koja te na koncu i prisili da ideš u određeni sudski postupak i sasvim je logično da ti onda ovakvo mirno rješavanje sporova je alat koji faktički može i ne postojat jer ga netko drugi ni ne želi koristiti, ali što je tu je. I drugi problem je disperzirani dakle sustav što ste i sami spomenuli, dakle da Ministarstvo rada u određenoj mjeri rješava sve one probleme iz mirovinskog sustava, Ministarstvo gospodarstva i da ne nabrajam što vi vrlo dobro znate. U kontekstu statistike meni je malo manje neshvatljivo da Ministarstvo pravosuđa nema statistiku koliko je takvih postupaka, dakle u sumi sumarum bilo. Ali ono što mi je apsolutno neshvatljivo je da pojedini resor, dakle pa ne može barem iz glave izbaciti cca. određenu brojku statističku mirnoga rješavanja sporova. To je možda ono što se naslanja na ono s čime sam i započeo, jest činjenica da je pitanje koliko je u interesu svima nama ovaj alat ili ovu mogućnost inkorporirati u naše društvo i informirati građane ako ne vodimo puku statistiku temeljem koje bismo mogli vidjeti jesmo li napravili pomak naprijed ili smo možda ostali, ostali na istome. Sasvim je logično da dakle građanima je potrebna edukacija o prednostima dakle same medijacije i upoznavanje sa dobrobitima medijacije. Dakle ponovno ponavljam da bojim se uopće povjerovati u tezu da ste sad vi formirali centar koji bi bio svrha samoj, samome sebi. Ja duboko vjerujem da formiranje ovog centra zapravo ide za jednom željom da se jedan, jedno tijelo preko kojega možemo mjeriti, da se pojavi jedno tijelo koje će biti zaduženo na koncu za puno bolje stanje u kontekstu informiranja javnosti od onog što imamo danas, kao i sve ostale dobrobiti. Duboko vjerujem da je iz tog razloga dakle i planirano osnivanje Centra za mirno rješavanje sporova. i u kojoj mjeri to biti tako evo ja bih volio vidjeti na kraju određenoga razdoblja prolazno referentno vrijeme da vidimo je li taj centar uistinu svrha samome sebi ili je on ipak polučio nekakav rezultat. Međutim, ono što i s tim ću završiti, ono što nam dakle ostaje jest da ne vidimo kako će dakle ne vidimo način, ne vidimo procesno kako će ovaj zakon utjecati na informiranje ili informiranje građana o mirnome rješavanju sporova, kako će ovaj zakon povećati povjerenje građana u pravosudni sustav, dakle ni to nam nije jasno i na koncu ono što nam dolazi i prije svega ovoga ranije navedenoga apsolutno je suludo temeljiti ovaj zakon na onom starom stalnome mantranju da ćemo rasteretiti sudove kad imamo stvari koje su nam pred nosom i možemo ih odmaknuti ako to uistinu želimo. Hvala vam. Hvala i vama. Gospodin Dražen Bošnjaković Klub zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, g. državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo pred nama je Konačni prijedlog Zakona o mirnom rješavanju sporova, mi kao klub smo već i u prvom čitanju rekli da ga podržavamo, a kao što je državni tajni rekao mi zapravo tu u odnosu na prvo čitanje i nemamo nekih značajnijih promjena. Imamo zapravo više nomotehničke promjene koje ne zadiru u samu srž zakona. Možda najznačajnija promjena da se odustalo zapravo od onog formalnog uvjeta da se u postupcima naknade štete da se ide u pokušaj mirenja. Sada je to malo redefinirano treba učiniti pokušaj, al to nije više formalna obveza da bi se ušlo u spor. Očito je ministarstvo i Vlada da su procijenili da takav jedan, jednu obvezu nametne strankama da nije dobro tako da se išlo s ovom blažom varijantom. Na zakon mislim da nema nikakvih prigovora, on pruža zaista jedan zakonski okvir za puno bolje funkcioniranje funkcioniranje sustava mirenja, a to je iznimno važno, zapravo društvo koje ima godišnje miljon i 200 tisuća novih predmeta po svim sudovima u RH ja bih rekao da zaista vapi za jačanjem postupka mirenja i to su oni postupci za koje je već i državni tajnik rekao oni su brži, oni su jeftiniji i oni su svakako bolji jer se ti postupci rješavaju na način kako se stranke dogovore. A kada sud rješava onda on to odreže i uvijek je u pravilu jedna stranka nezadovoljna, a druga je zadovoljna. Tako da s te strane, tu bi se čak i složio sa svima onima koji kažu da možda građani nisu dovoljno informirani, ali kao što vidimo u formiranju ovog centra za mirenje sa svim ovim svojim ispostavama da kažem jel i u Splitu, i u Osijeku i u Zagrebu jedna od važnih zadaća njegova je da promovira mirenje kao oblik i način rješavanja sporova među strankama i to treba raditi država, to trebaju zapravo svi sudionici radit. Ja se sjećam jednom sam razgovarao sa predstavnicima jedne udruge gospodarstvenika koji su se jako žalili na sporost naših sudova u rješavanju predmeta i tada sam ja pito da li oni poduzimaju kakve aktivnosti jer ovdje treba razvijat zapravo i poslovnu kulturu i životnu kulturu da se sporovi trebaju rješavat na nekakav možda drugačiji mirniji način, ja sam ih pitao da li oni imaju kakve radionice gdje svojim članovima, dakle poslovnim subjektima govore i rade na razvoju tog poslovnog morala da nije moralno jedan drugome neplatit za izvršenu uslugu, da nije moralno zapravo povlačit se po sudovima, da je puno, puno lakše i jeftinije to riješit u nekom mirnom postupku jer ne zaboravimo mi od 2003. imamo normativni okvir da je to sve moguće riješit, a i mimo svih normi uvijek se mogu zapravo angažirat i odvjetnici koji će se naći jedan s drugim pa će napravit nekakvu ili van sudsku ili sudsku nagodbu i dakle mimo ovakvih formalnosti oni to uvijek mogu riješit. Međutim, očito je da kod nas prevladava ipak jedna tako tako da kažem kultura da se ide na sud i da sud riješi takve nekakve probleme koje među strankama ostaju i čini mi se da je puno bolje ovo što je već i rečeno, idemo to riješit na jedan mirni način putem medijatora, putem organizacija koje postoje i u različitim komorama i to znači i dobri odnosi među strankama će bit sutra puno bolji i te stranke će puno bolje poslovati i radit nego što će to bit nakon sudske odluke koja sasvim sigurno će stvar odrezati i nekome neće baš biti pravo. Tako da s te strane mirenje zaista treba promovirat, kolko vidimo jedan od važnih razloga dakle i važna zadaća ovog centra za mirenje sa svim svojim ispostavama je upravo to, dakle navodit i promovirat neke značajne sporove koji su riješeni mirnim putem, navodit koliko je to puta jeftinije nego da se išlo na sud pa plaćalo pristojbe, pa plaćalo odvjetnike i to sve i na taj način ćemo zapravo stvarat možda jednu praksu kod stranaka da pokušaju i na taj način. Što se tiče ostalih dijelova zakona, mislim da je on poprilično jasan, on rješava pitanje i vođenja registra i centara registra registra i samih medijatora i načina upisa, propisuje obvezu ministru da donese cijeli niz pravilnika kako bi taj cijeli sustav i zaživio. Ono što zaista moram reć, mi kao klub pozdravljamo ovaj zakon, mi se zalažemo i njegove prave učinke ćemo vidjeti tek za idućih nekoliko godina, da li će doć do povećanja postupaka mirenja i u samom i u samim centrima po drugim komorama koje su osnovane tako da to je nešto što je iznimno, iznimno bitno i moglo bi doprinijet sigurno boljem funkcioniranju naših sudova jer zaista kad pogledamo miljon i 200 tisuća predmeta koji svake godine dođu pred sudove, tu ne računamo one desetke i desetke tisuća ovrha koje dolaze javnim bilježnicima zaista sustav je prilično zagušen i tu treba u principu isto gledati i detektirati zapravo razloge zbog čega toliki sporovi kod nas nastaju. To nije, to je jedan proces koji je već dugi niz godina, vidi se određena tendencija pada predmeta koji dolaze na sudove, ali on se sad u zadnjih godina ustalio na nekakvih milijun i 200 tisuća. Broj neriješenih predmeta isto se kreće između 450, 500.000, prošle godine su te brojke dosta dobre, to ćemo vidjeti kada dođe pred nas izvješće predsjednika Vrhovnog suda za 2022.. Ali u svakom slučaju mi podržavamo kao klub HDZ-a, podržavamo donošenje ovoga zakona i vidjet ćemo zapravo njegove rezultate, al on nedvojbeno stvara jedan dobar pravni okvir da stvari ovdje budu jasnije i u svakom slučaju ovaj centar za mirenje u kojega treba vjerovat da će ispunit sve ono što mu je zakonodavac u ovom tekstu zakona i dao. još jednom potpora ovom zakonu i potpora općenito institutu mirenja kako bismo zapravo doprinijeli boljem funkcioniranju odnosa u poslovnoj zajednici i u svim segmentima društva. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sad ćemo pozdraviti učenice i učenike i nastavno osoblje OŠ Ivan Goran Kovačić iz Slavonskog Broda. Hvala što ste s nama. Hvala još jednom. Idemo dalje, da, izvolite gospođa Urša Raukar Gamulin Klub zastupnika Možemo. Zahvaljujem g. predsjedavajući. Uvaženi državni tajniče. Dakle, hrvatski sudovi su pretrpani sporovima, a mnogi od njih možda uopće nisu trebali završiti na sudu da je bilo imalo dobre volje za dogovor. Da bismo motivirali dobru volju za dogovor potrebno je da se sustav mirnog rješavanja sporova ojača, podrži, propagira, da se građanima približe benefiti dogovora i mirenja, da se približe postupci medijacije i informativno i u praksi. Hrvatska je dobila prvi Zakon o mirenju 2003. koji je doživio izmjene 2009., 2011. izrađen je novi zakon koji je stupio na snagu Hrvatskim ulaskom u EU 2013., no bez obzira na 20 godina postojanja zakonskog okvira i nastojanja pojedinaca entuzijasta mirno rješavanje sporova nije značajnije zaživjelo u hrvatskom pravosudnom sustavu. Je li tome razlog da se naši ljudi naprosto vole suditi ili im se čini da se pravda može dobiti kod gospona suca ili ipak država do sada nije dovoljno uprla da se sustav mirnog rješavanja sporova afirmira i prepozna kao najjednostavniji i jeftiniji da tako kažem način od suđenja. Nesporno je da su državne aktivnosti u pogledu promocije medijacije sporadične te da nisu u dovoljnoj mjeri praćene medijski kako bi građani prepoznali medijaciju kao odgovarajući način rješavanja sporova. Dovoljno je pogledati u zapravo mizerne stavke za učinkovit razvoj strateških smjernica vezanih uz mirno rješavanje sporova. Ali ajmo pretpostaviti da je upravo to bio motiv Vlade da uvrsti u NPOO obavezu organiziranja i izgradnje centara za mirno rješavanje sporova i detaljnijeg uređivanja sustava tog mirnog rješavanja sporova. Taj sustav ne treba gledati samo kao način rješavanja sporova koji bi u suprotnom završili na sudu nego i kao ulaganje u podizanje društvene svijesti o potrebi razgovora o uvažavanju drugog i njegovih argumenata, postizanju dogovora nasuprot svađama i konfliktima, otvaranja drugom i drugačijem nasuprot zatvaranja u vlastite niše, slušanje i uvažavanje uprkos različitim stavovima, prihvaćanje nasuprot odbacivanja i poštovanje nasuprot prezira i uvreda. Tako mi gledamo na taj sustav i doista vjerujemo da bi principi mirnog rješavanja sporova donijeli veliku dobrobit ovom društvu, cijelom našem društvu. Između dva prijedloga čitanja ovoga zakona prisustvovala sam nekim javnim razgovorima o ovom prijedlogu i ponovno zapravo imamo sličnu situaciju kao i recimo sa Zakonom o parničnom postupku koje da vas podsjetim od radne skupine koja ga je izrađivala do e-Savjetovanja i saborske rasprave izgubio 50% članaka. Nekako slično je prošao i ovaj zakon jer radna skupina je izradila jedan cjeloviti i zaokruženi prijedlog koje međutim okljaštren sa svih strana došao do e-Savjetovanja pa evo i ovdje do nas u saborsku raspravu. Ja moram priznati da doista ne razumijem zbog čega se tako odnosi prema radnim radnim skupinama, njihovom radu, njihovom zalaganju u tim radnim skupinama ukoliko se one osnivaju, imamo primjere i da se ne osnivaju, sjede stručnjaci, sjede znalci, sjede profesori i praktičari. I zbog toga je pitanje zbog čega se takvim radnim grupama onda ne daje i povjerenje nego se njihov trud i rad okljaštri do mjere da izgubi svoju cjelovitost u promišljanju te zakonske teme. I potpuno je razvidno da su inovativnosti kao što je, da Centri za mirno rješavanje sporova budu neovisni regulatori koji surađuju sa svim sektorima mirnog rješavanja sporova, da se u centrima uvedu dežurne službe i suradnja sa sudovima, da se uvedu također novi alternativni oblici tj. novi oblici alternativnih rješavanja sporova kao što su rana neutralna evaluacija i samostalni dokazni postupak, pa sve do jasnih troškovnih sankcija za odsutnost jasne lojalne kooperacije, dakle jasno je da su te inovacije iz inicijalnog prijedloga radne skupine naprosto nestale, time su se pojačale slabosti i bojazni da bi centri mogli postati konkurencija današnjim centrima i udrugama umjesto da se povežu u jedan organizirani sustav, postoji bojazan isto tako od prejake birokratske kontrole i gušenja zapravo inicijative i inovativnosti što neminovno dovodi kao što znamo do diktature prosječnosti. ostaje nejasno zbog čega je zapravo bilo potrebno tako drastično, da kazališnim jezikom kažem, zaštrihati prijedlog radne skupine, zbog čega se kao jedna od mogućnosti mirnog rješavanja sporova izbacila rana neutralna procjena i zar nije bolje imati više načina mirnog rješavanja spora? Zbog čega je propušteno da se tako važne ustanove kao što su centri za mirenje osnivaju ne osnivaju posebnim zakonom kao što je to slučaj s neovisnim regulatorima kao što je to HANFA nego se oni sada po ovom prijedlogu osnivaju nižim upravnim aktom tj. rješenjem ministarstva i upravo to ukazuje na mogućnost prevelike birokratske kontrole. Zašto se određuje da su stranke dužne pokušati riješiti spor mirnim putem samo u slučajevima sporova naknade štete? Odgovor koji smo sada dobili od uvaženog državnog tajnika mislim da nažalost neće zadovoljiti intenciju da se sustav mirnog rješavanja sporova doista proširi i postane jedan od bitnijih dijelova sustava pravosuđa u RH. I zaista I zaista postaje pitanje nije li zapravo sve to korak unatrag u odnosu na dosadašnji zakon? Navodno uređujući područje mirnog rješavanja sporova ovaj zakon umjesto sigurnosti zapravo otvara mnoga nova pitanja, prijelazne odredbe nisu izrađene dovoljno detaljno, k tome ako je po ovom prijedlogu medijator za razliku od prijašnjeg samo osoba registrirana od centra nejasno je što će biti sa dosadašnjim medijatorima, hoće li oni stupanjem na snagu ovog zakona prestati biti medijatori? Naime, definicija od medijatora je bez ikakve potrebe i bez poticaja iz javnog savjetovanja promijenjena. Pitanje je što će zapravo raditi centri, hoće li opstati dosadašnji centri mirenja kod, kao npr. onaj kod Hrvatske obrtničke komore? Hoće li i suci i dalje smjeti provoditi mirenje u sudovima jer tu smo imali neke vrlo pozitivne primjere kao što su npr. na Trgovačkom sudu u Zagrebu? Na ta i druga otvorena pitanja ovaj zakon ne daje odgovore, predlagatelj zakona smatra da će se osnivanjem Centra za mirno rješavanje sporova koji će poticati razvoj kulture mirnog rješavanja sporova ostvariti svrha zakona, a u našem gospodarstvu upravo se država najčešće pojavljuje pred sudom i to u pozicijama svih procesnih subjekata. U borbi protiv takvog objektivno neželjenog i trajnog stanja učinjeni su određeni normativni koraci s ciljem rasterećenja sudova korištenja alternativnih načina rješavanje sporova. Međutim strukturalne mjere koje bi promijenile ponašanja države, te povećale broj nagodbi, čak i u obaveznim mirnim postupcima, nisu bile provedene. Otvorenim ostaje hoće li, otvorenim pitanjem naime ostaje hoće li se samim osnivanjem centara za mirno rješavanje sporova stvoriti klima u kojoj će građani i pravne osobe s jedne strane, te država i pravne osobe u kojima je ona vlasnik s druge strane početi doista aktivno i kooperativno tražiti rješenje svoga spora, a sudsku zaštitu tražiti samo kada je to doista neophodno. Naime, niti postojećem tijelu, Povjerenstvo za izvansudsko rješavanje sporova to nije uspjelo, pa bi razumno bilo krenuti od procjene uspješnosti i problema s kojima se susretalo Povjerenstvo za izvansudsko rješavanje sporova. Ostaje žal i pitanje zašto se i opet tako drastično interveniralo u zakonski prijedlog koji je izradila radna grupa i time razbilo cjelovitost jednog zaokruženog i promišljenog prijedloga? Na jednoj od tribina na kojoj sam bila u Hrvatskoj udruzi za medijaciju publika i sami članovi udruge nastojali su te promjene gledati pozitivno kao mogućnost za stvaranje profesije, za osnivanje vlastite komore i potrebnih alata za ojačavanje medijatora i medijacije. Ajde, ajde recimo nadajmo se da će tako i biti jer bez sustava mirnog rješavanja sporova neće samo bujati predmeti na našim sudovima nego ćemo se puno teže izvući iz društvene atmosfere svađa, uvreda, verbalnog i fizičkog nasilja, nedostatka komunikacije, mogućnosti razgovora i međusobnog razumijevanja. Zahvaljujem. Hvala i vama. Gospodin Jakšić, Klub zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedničke. Poštovani državni tajniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici, prije svega dobar dan svima. Ono što moram napomenuti da je kolega Bauk koji je imao raspravu u ime Kluba SDP-a na prvom čitanju ovog zakona imamo dosta linički sadržajnu raspravu, dosta zanimljivog tonaliteta, naravno da je to nemoguće ponoviti, ali ono što se provuklo i u nekim rečenicama kroz šalu ostalo je visjeti i danas kad je pred nama drugo čitanje. Dakle, činjenica je i to možemo copy paste u jako puno rasprava koje imamo vezano uz pravosudno zakonodavstvo da jednostavno imamo problem percepcije povjerenja u rad hrvatskog pravosuđa, da građani i to sve analize i istraživanja pokazuju ne vjeruju u naš pravosudni sustav, da kad se rade analize gospodarskih tokova u RH da masa poglavito stranih investitora ukazuje na to da uz nejasne porezne politike imamo i problem pravosuđa, ali ono što je počelo sad konačno izlaziti na površinu imamo poprilično veliko nezadovoljstvo i samih ljudi iz sustava, a stvarno i dalje mislim da velika većina ljudi u sustavu pravosuđa su doista pošteni, časni, korektni ljudi. Uspjeli smo saznati unazad nekoliko mjeseci koliko je nezadovoljstvo plaćama, koliko imamo nepopunjenih radnih mjesta koja su sistematizirana u našem pravosudnom sustavu i koliko zapravo pada ili čak prestaje postojati interes da bi se dolazilo raditi u hrvatsko pravosuđe. I naravno da si svatko onda mora postaviti pitanje što svi zajedno radimo da to promijenimo i da li jednostavno je stvarno krajnji cilj urušiti hrvatsko pravosuđe do kraja pa nakon toga nek se snalazi tko kako može i zna i neka sustav ide dalje kao što je išao sve ove godine. Ne bi to bilo dobro s obzirom da znamo koliko smo imami korupcijskih afera, koliko puta se pokazalo da imamo i dalje jako duboku državu, ali i ono što imamo kao relativno svježe primjere nažalost pokazuje se da je ta korupcija dosta duboko ušla i u hrvatski pravosudni sustav. Imali smo uhićenja sudaca, imali smo u konačnici i razbijanje stečena mafije gdje su sudjelovali sami suci i to nije nešto što je dobra poruka niti prema građanima koji žele živjeti i raditi u ovoj zemlji, niti prema onim ljudima koji možda danas u svojim mlađim danima bi htjeli doći u sustav i pokušati nešto mijenjati jer u startu vide da je poruka takva, ništa se promijeniti ne može, zadovoljiti se s plaćom koja je takva je, ispod prosjeka i idemo dalje nek se sustav vrti. Naravno da ne možemo biti zadovoljni s time. Ne možemo biti zadovoljni što i dalje ne dobivamo jasne odgovore što ćemo raditi sa plaćama tih ljudi, ali i što ćemo raditi sa infrastrukturnim uvjetima koji oni imaju za svoj rad jer jednostavno na taj način apsolutno urušavamo neovisnost institucija koji bi po našim zakonima i po Ustavu trebale biti apsolutno neovisne. Kad pričamo o samom mirenju sigurno je da je to nešto gdje možemo reći da nas zadovoljava jer ide u smjeru onoga što je propagirao i pričao i sam predsjednika Vrhovnog suda u svojim izvješćima koji je ukazivao na to koliko sudova biva zatrpano zbog svakakvih sporova, koliko ima sporova u kojima sudjeluju državna vlast, državne ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave. Iako tu moram u startu reći da možda je centar za mirenje nešto što će ubrzati i nešto promijeniti i smanjiti taj pritisak, ali sad kao gradonačelnik moram reći da mislim da bi trebali puno veći set zakona promijeniti da bi uopće mogli očekivati da će ljudi samo tako krenuti u tu proceduru s obzirom da znamo da nekada dođeš do 7 kvadrata neke zemlje koju nekad netko nije proknjižio '54. ti treba procedura kao da biraš papu i ne dao Bog da kreneš putem nekakvih nagodbi jer doslovce te sustav tjera da završiš na sudu jer ako si već u nagodbi moglo bi se dogoditi da netko tumači šta je tu bilo i zašto se to događa. Tako da doista mislim da ovo nije dovoljno da bismo mogli reći da smanjujemo pritisak na hrvatske sudova i da će se tu sad nešto dramatično promijeniti i dogoditi u procesu stvaranja neke pozitivnije percepcije prema hrvatskom pravosudnom sustavu. Razumijemo smjer, razumijemo tendenciju, razumijemo i da smo za dobivanje europskih sredstava kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti trebali obećati i pokušati pokazati da ćemo nešto reformirati i mijenjati, raditi drugačije, ali ono što moram reći ispred Kluba SDP-a da bismo voljeli da se to radilo u jednom u jednom puno širem i sveobuhvatnijem obliku, a ne da parcijalno dolazi u sabor da bismo mogli reći u Bruxellesu evo malo se popravljamo, nešto mijenjamo i sad nas pustite nešto sredstava da se pokušamo reformirati, da nešto rekonstruiramo, da širimo kvadrate. Hvala vam lijepa. vama. Gospođa Dalija Orešković, Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite. Zahvaljujem. Pokušat ću na najkraći i na najjednostavniji način tako da svaki građanin razumije reći zašto iz profesionalnih razloga ne mogu podržati ovakav zakon. Zato što je prazan. Zato što on ne stvara preduvjete da doista potakne naše građane na mirenje. A evo situacije. Prije nekih 15 godina bila sam odvjetnica. Tri moja dobra prijatelja, jako dobra prijatelja bili su piloti, civilni piloti koji su radili u jednoj privatnoj zrakoplovnoj tvrtci. Sklopili su ugovore o radu praktički možda unutar dva tjedna razlike. Sadržaj ugovora o radu je bio potpuno identičan. Razlika je bila ime, prezime, adresa i osobni identifikacijski broj, OIB, to je bila jedina razlika, identični uvjeti rada. U nekom trenutku njih tri prijatelja civilna pilota bili su nezadovoljni činjenicom da im poslodavac ne isplaćuje ugovorenu plaću, pogotovo za prekovremeni rad i unutar tjedan dana razlike sva trojica odluče svom poslodavcu dati otkaz. Poslodavac ih tuži tražeći penale iz tog istog ugovora jer je ugovor glasio ako se radni odnos raskine unutar ne znam prve godine dana s obzirom da je poslodavac uložio nešto u edukaciju radnici moraju isplatiti 30 tisuća eura naknade štete. Što se dogodilo? Tvrtka tuži tri svoja bivša radnika, kažem sva trojica su bili moji prijatelji i postali su mi klijenti, ja ih zastupam kao odvjetnica. Sva tri predmeta završila su na sasvim različitim kolosijecima, dakle bili su u referadama sudaca koji rade na istom sudu, na istom sudu, sa istim dokazima, istim činjeničnim supstratom i istim svjedocima koji su u sva tri premeta govorili jedne te iste stvari jer je situacija bila identična. Kažem, razlika je samo u imenu, prezimenu, adresi i OIB-u, sve ostalo je manje-više isto. Prvi predmet je vrlo brzo okončan iz proceduralnih razloga i jedan od moja tri prijatelja je došao u situaciju da nije dužan platiti svom bivšem poslodavcu ništa. Nakon nekog vremena drugi koji je imao nešto malo manje sreće je dobio prvostupanjsku presudu u kojoj je pisalo da je dužan vratiti polovicu tog iznosa, dakle nekih 15-tak e njemu se nešto iz procesnih razloga zakompliciralo, pa žalba, pa drugostupanjski, pa vrati na prvostupanjski, pa svašta nešto i u jednom trenu firma ode u stečaj i povodom tog stečaja naravno dolazi do prekida postupka i 10.g. nitko zapravo za taj predmet ne zna, nitko ništa ne govori, nitko ništa ne pita, svi smo zaboravili da je ta situacija uopće i postojala. Nakon 10.g. skupljanja prašine po ladicama hop neko se sjetio pokrenuti naime potraživanja eto iz te stečajne mase, preotvoriti taj predmet i sad se ponovno raspravlja o tome hoće li on biti dužan platiti tih 30 tisuća eura. Dakle tri identične situacije, tri različita scenarija, tri različita ishoda postupka, a sve je vodila jedna osoba. E sad mi to stavite u kontekst miritelja, što bi miritelj napravio ili što bi mogao napraviti na početku prije jedno 15-tak godina prije nego što je postupak uopće započeo, negdje u sredini tijekom trajanja postupka kad se već moglo naslutiti kakva bi mogla biti praksa i 15.g. kasnije kada se zna da je sudbina bila u tri identične situacije dijametralno suprotna? Da je bilo pet radnika u istovjetnoj situaciji valjda bi imali i pet pravosudnih epiloga. Dakle ukratko to je problem zašto ovaj zakon ne može zaživjeti u praksi jer nije problem u tome da se naši građani ne žele dogovoriti da izbjegnu neizvjesnu procesnu sudbinu i da si nabiju nepotrebne visoke troškove suđenja. Nije u tome problem, problem je u tome što nemaju pouzdanu sudsku praksu, u tome što im njihov odvjetnik kada dođe po prvi odvjetnički savjet ne može sa 100%-tnom sigurnošću reći što se u nekoj parnici može očekivati i to je put kojim naše pravosuđe treba ići, treba ići ka tome da u istovjetnim situacijama, dakle kada je činjenična osnova ista, kada su pravna pravila koja bi se na tu činjeničnu situaciju trebala primijeniti ista, da se otprilike može očekivati sa minimalnim odstupanjem kakva bi bila pravomoćna sudska odluka i te pravomoćne sudske odluke moraju biti javno dostupne i moraju se moći pretraživati po određenim parametrima da bi se moglo pratiti, da bi odvjetnici mogli svojim klijentima dati vjerodostojan i pouzdan savjet, pouzdanu informaciju o tome što svakog pojedinca u nekom sudskom postupku čeka, tada će svima biti jednostavnije raditi, tada će pravosuđe biti brže i tada će se zapravo pravosuđe većim dijelom baviti nekim pitanjima koja još u pravnom sustavu nisu riješena, a ne generiranim parnicama, vrlo često na stotinama ili tisućama njih, imamo recimo 40 tisuća predmeta koji proizlaze iz potrošačkih sporova, to je ono na što je ukazivao predsjednik vrhovnog suda, 40 to je taj opseg koji opterećuje pravosuđe, a mogao bi se riješiti jednim potezom pera i kada sistem pošalje poruku ova situacija ima ovakav ishod tada vam ovakav Zakon o mirenju uopće niti ne treba. Što je ovo nego maltretiranje ljudi koji imaju neki svoj spor, čisto maltretiranje, morate se pomirit. Pa ljudi koji se žele pomiriti to mogu i sada, ne treba im poseban procesni zakon za to, raspravljaju sa drugom stranom, pokušaju se dogovoriti formalno ili neformalno, izravno ili putem odvjetnika. Dakle nije zakon ili nepostojanje zakona ono što ih u tome sprječava nego nepouzdana sudska praksa i nemogućnost da se na jasno postavljeno pitanje dobije pouzdan pravosudni odgovor, to je ono što pravosuđu nedostaje. A što smo u proteklih 30.g. napravili da do takvog pravednijeg, učinkovitijeg i efikasnijeg pravosuđa dođe? Apsolutno ništa, '90.-tih smo napravili najveću kadrovsku čistku, pobacali smo iz pravosuđa sve suce koji su bili nepodobni novoj vlasti, kvalitetne, obrazovane suce, nisu imali dovoljno dobra, dovoljno čista krvna zrnca. Kasnije smo taj kadar punili sa ljudima koji nisu prošli vrlo često vježbeničku praksu, naprosto smo ih dekretom negdje postavili. Danas se u sustavu pravosuđa vrlo često nalaze nečiji sinovi, kćeri, snahe, zetovi, braća, sestre, muževi, žene. O tome niko ne govori, nigdje više nepotizma nego među samim sucima, nigdje više neriješenih etičkih problema i sukoba interesa, nigdje toliko loših propisa, propisa koji se donose ovdje u saborskim klupama, a znate zašto? Jel dolaze iz ministarstva u kojem ih pišu osobe koje vrlo često sa strukom i sa materijom po kojoj zakone kroje nemaju nikakvog doticaja i veze. Bilo koje prijedloge iz sustava javnog savjetovanja vladajuća većina ne uvažava o čemu god da se radi. Kada su bazična nomotehnička pravila u pitanju, evo meni je drago da je ovdje uvažen nomotehnički prijedlog kolegice Vesne Nađ, ali mi smo imali i situacije kada smo evo i naš klub predlagali neke nomotehničke izmjene pa Vlada nije uvažavala, a suci sude po zakonima kakvi god oni bili kvalitetni ili ne kvalitetni. Sudac ih nema mogućnost izmanevrirati nego ga mora poštovati takav kakav je. Dakle, to je odgovornost zakonodavne vlasti. Prema tome, zašto nisam za ovaj zakon? Zato što rješava problem na krivi način. Nije problem nastao nedostatkom mirenja, nije nepostojanje mirenja generiralo ovakav godišnji priliv predmeta na hrvatske sudove. Problem su loši zakoni koje krojimo mi. Problem je sustav pravosuđa koji je prepušten sam sebi bez unutarnje kontrole koja je doista čisti kukolj iz žita. Furio (Nezavisni)** I vama. Gospođa, počinjemo sa pojedinačnim raspravama, gospođa Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, mi u drugom čitanju imamo Konačni prijedlog Zakona o mirnom rješavanju spora. Ono što je nedvojbeno, a to je da je i sam predlagatelj u obrazloženju jasno naveo. Kaže da je i dalje faktor povjerenja građana u mogućnost rješavanja mirnog spora vrlo mal, dok građani i dalje više poklanjaju vjeru odluci suda. Neću reći nikakvu veliku novost i neću reći nikakvu veliku stvar kad kažem da je povjerenje naših građana u pravosuđe zaista na niskim granama. Često se znam referirati i na jedno istraživanje koje je bilo među sucima i koje je služilo za određene pokazatelje gdje su suci sami ocjenjivali svoj rad. Između ostalog gdje su suci i sami govorili o tome i ukazivali da je u problem da se u sudstvu ne napreduje prema kompetencijama nego prema podobnostima i to su naveli kao jedan od velikih razloga zašto je problem. Principijelno mi i uvijek bilo koje zakonu kojem pristupam gledam na slijedeći način. Što je cilj i svrha, smisao tog zakona. Ono što ste rekli, dakle jedna od reformi koja je bila reforma koja je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je da se zapravo institut mirenja da to bude jedna od reforma da se on nekako stabilizira. Mi smo dosad imali pojedine institute mirenja. Ono gdje sam je imala prilike ili sudjelovati ili vidjeti su bili pri Hrvatskoj gospodarskoj komori način na koji je to bilo riješeno. Jednako tako svi smo nekako imali prilike vidjeti neke druge pogotovo američke filmove, ono što je meni zanimljivo kad su u tim filmovima ili serijama pojedini sudski procesi i onda vidimo da tamo postoji institut mirenja. Da bi mirenje moglo ići moraju biti dvije stranke spremne za mirenje. Da bi mirenje moglo biti moraju biti jednako tako svi koji se s tim bave spremni za to. I sad je što smo odlučili kroz ovaj zakon. Prvo smo odlučili da se osnuje centar za mirno rješavanje sporova, da se, da cilj bude poticat razvoj kulture mirnog rješavanja sporova i da bude edukacija. E sad, dakle mi krećemo prvo da ćemo osnovati instituciju, da ćemo u toj instituciji nekog zaposlit, iza toga da trebamo imati edukaciju nekog tko će to naravno raditi i da jednako tako moramo razvijati kulturu mirnog rješavanja sporova. Za razvijanje kulture mirnog rješavanja sporova treba vrijeme. Treba neko vrijeme, trebaju neki procesi, trebaju neka, nekakva dobra iskustva. Pitanje je koliko ih imamo i pitanje je što ćemo s tim postići. ono što hoću reći, mi ćemo ovim zakonom zadovoljiti formu. Imat ćemo zakon, imat ćemo neke okvire i sad je samo pitanje kad imate formu, ako nemate sadržaja onda ste džaba krečili. Ono što trebate u tu formu staviti je određen sadržaj. Sam izrađivač odnosno sam predlagatelj ministarstvo je reklo, rekao da postoji faktor nepovjerenja, dakle s tim smo startali, s faktorom nepovjerenja. Moje pitanje je da dobro razmislimo kako možemo vratiti faktor povjerenja. Što znači povratak faktora povjerenja, što znači, koje aktivnosti treba napraviti da da se oni sudionici u mirenju odluče i da kažu da, meni je postupak mirenja neusporedivo bolji, jednostavniji, brži, propulzivniji nego da idem na sud. I ja se mogu složiti da ne opterećujemo sudove sa nekakvim dodatnim postupcima i sve zajedno, ali za to ono što je gospođa Orešković rekla treba postojati određena pravna praksa. Ujednačena pravna praksa po kojem bi netko mogao postupati i postupati i u postupku mirenja. Drugim riječima na samom početku smo, bez obzira mi imamo neka iskustava koja imamo, ta iskustva trebamo izanalizirati i vidjeti što je i mi smo na početku jednog puta. Na početku puta u kojem mi stavljamo bez obzira što već kao što smo i naveli imamo neke institucije pred kojim smo imali postupke mirenja. Neki su to radili nešto bolje, neko nešto lošije. Dakle, mi, najdobronamjernije, dakle ova moja rasprava je rasprava najdobronamjernije i mislim da za cijeli naš sustav pravosuđa je dobro da imamo i sustav mirenja. Principijelno mislim da je dobro da imamo sustav mirenja, no najdobronamjernije pokušavam ukazati na probleme koje ćemo imati. Stvorit ćemo okvire. Da bi uopće to moglo funkcionirati, neće funkcionirati sutra, neće funkcionirati ni kroz određeno vrijeme. Morate dobiti ljude koji su spremni to raditi, morate imati ljude koji su spremni druge ljude educirat, morate imati određenu postojeću sudsku praksu iz koje se mogu crpiti određena iskustva i onda zapravo treba biti povjerenje u postupak mirenja. Dakle, ako naši ljudi vole imati ovakav jedan papir u kojem imaju rješenje gdje je gore glava suda što imaju jedino su sigurni kad oni to imaju to gore, glava i onaj mur da su sigurni u to što je. To drugim riječima znači da je tema nešto od čega svi bježe, a pogotovo bježe imam osjećaj pravosuđe, pravosuđe je neovisno prezentirati svoj rad u javnosti. Dakle, vi ne možete i nećete napraviti iskorak, ako ne napravite i prezentiranje svega u javnosti da javnost zapravo i da građani budu upoznati što to je. Da li ja tu imam neku prednost? Dakle, ako ja moram ići kod odvjetnika svaki put onda ću reći platit ću odvjetnika pa nek mi odvjetnik ide na sud pa će mi tamo onaj sudac to presuditi pa sam tu siguran, ali ako imam sigurnost da mi postupak mirenja je dobar za mene, da taj postupak mirenja će mi kupit čak na emotivnoj, ja uopće kad vi ste u nekom, nekom sudskom procesu i kad to traje 10 godina pa svaki normalni čovjek će svako malo se probudit ujutro i reći ček malo kad će to više biti gotovo pa bez obzira nek završi kako god hoće završiti, nek završi i loše po mene, ali nek završi jer više ne mogu se ustajat svako jutro i misleći kad će biti ili neće biti. Dakle, principijelno ja mislim da, da se odlučimo da imamo postupke mirenja i u našem pravosuđe je dobro. Da odlučimo da to reguliramo, a da to ne ostavljamo kao što smo dosad imali jednako tako mislim da je dobro, ali da bi to u stvarnosti funkcioniralo, da bi mi to u stvarnosti imali tu se traži dodatan napor. Ne napor samo vas iz ministarstva ne napor nego i napor kompletnog, kompletnog pravosudnog sustava dakle u kojem su i suci neće biti druge. Ja nekako uvijek mislim da kad je i apsolutno sam sigurna, moje iskustvo je slijedeće, kad vi neku odluku pa bez obzira kakva je odluka donesete u Belom Manastiru, za tu odluku se drugi dan dozna u Umagu bez obzira koliko su daleko. Dakle, ja sam to iskustvo koje sam imala u svojem poslu kad ste vi odlučili nekakav, ili nekakvo mišljenje vezano uz zakon vas je tražio Beli Manastir, dali ste tamo to je isti čas znao Umag i po tome postupao. Dakle, ono što bi bilo nama bazično, ujednačiti sudsku praksu. Jasno inzistirati da se ona ujednači i to će nam biti osnov za sve dalje. Hvala lijepo. **Radin, Furio Zahvaljujem. Dakle, prije svega želim istaknuti da smo i mi dosada imali primjerice mogućnost postizanja sudske nagodbe. Sudske nagodbe, dakle kad su se stranke htjele pomiriti ili sporazumno riješit spor mogle su čak sklopiti sudsku nagodbu, a da ne kažem mimo suda. Ne postoji odredba, ne postoji prepreka da bilo koje dvije zaraćene strane sjednu za stol neposredno ili putem odvjetnika i da se dogovore. To je postojalo i dosada. Imali smo u čitavom nizu zakona mogućnost mirenja i miritelje. I umjesto da ste se zapitali zašto to nije zaživjelo. To sam vas pitala u prvom čitanju, to vas pitam i sada, dakle vi uopće niste ulazili u meritum to vas nije ni zanimalo. Dakle, zašto nije zaživio sustav mirenja? Eto, bitno da mi imamo zakon. Dakle, od toga koristi nema. Sve dok imamo tri istovjetna sudska predmeta koja mogu završiti na tri različita načina nitko neće imati volje ni želje sjesti za stol jer se nama za što uhvatiti kada s drugom stranom pregovara. …/Upadica: Hvala, hvala./… Ne mogu naći zlatnu Anka (GLAS)** Hvala lijepo kolegice Orešković, bilo je zgodnije kad smo se onak drugačije razgovarali, ali sad moramo ovako jer smo se vratili na ono staro novo. Dakle, ja tu nema što dodati niti oduzeti. Ono što je, dakle mi ćemo imati formu, imat ćemo zakon, imat ćemo formu, polako po putu ćemo osnovati i centar, malo zaposlit ćemo neke ljude, ti ljudi će se početi baviti nekakvim poslom, ali zašto to sve radimo to se uvijek trebamo zapitati. Za naše građane, to bi trebali raditi sve za naše građane da građanima neke stvari budu bolje, brže i sve ostalo. ja tu nemam niti što dodati, niti oduzeti onom što ste vi rekli, dakle dok mi nemamo ujednačene sudske prakse, dok nemamo povjerenje, bazično je povjerenje u naše institucije, pa naši građani nemaju povjerenje u naše institucije, pa ako nemaju povjerenje u sudove, pa kako će imati povjerenje u ovaj centar. Hvala. Hvala i vama. Gospodin Darko je uvaženi tajnik korektno opet iznio sve što se tiče samog zakona, međutim ono što mene malo smeta je to da ministar koji je bio prošli puta na raspravi nije odgovorio ni na jedno naše pitanje. Znači postavili smo cijeli niz pitanja, nedoumica koje smo imali vezano za taj zakon i cijena koja će biti nakon toga za, za stranke, koliko će to više koštati u odnosu dosada, što će se dešavati kad sud uputi ovoga njih na mirenje. Znači ima puno, puno pitanja koja smo postavili i o samom centru i o miriteljima odnosno o medijatorima međutim te odgovore nismo dobili, a bilo bi nam puno lakše razgovarati i konvertirati taj zakon kad bismo znali šta se krije zapravo iza toga i koje su zapravo sve procedure predviđene i procesi koji su predviđeni koji će na neki način prema onome što piše u zakonu bi trebali pomoći zapravo našim sugrađanima. **Radin, Hvala lijepo kolega Pavić, dakle mi imamo dosta zakoni idu kroz dva čitanja što se pozdravlja jer uvijek možete onda između prvog i drugog čitanja i sam izrađivač, meni se čini da je važno za izrađivača jer on može između prvog i drugog čitanja čak i ako ne uvaže neke primjedbe koje smo mi dali, može čuti što je rečeno pa sam može i napraviti i nekakve promjene i sve ostalo. Kad dobijemo opremu zakona za drugo čitanje dobivamo u različitim formama. Dobijemo od onih formi neko ministarstvo napiše dvije rečenice, neko napiše dosta detaljno obrazloženje, a neko je negdje u sredini. Mene uvijek smeta ovo što i vi kažete, postavite brdo pitanja u prvom čitanju, okej, možda ta pitanja su suvišna, možda se to izrađivaču čini da je to već sve zajedno riješeno, ali postoji ona nekakva elementarna pristojnost da se na to odgovori i da kaže što je ili nije da bi vam u drugom čitanju bilo lakše postupiti u tome.

dugo ste godina u politici, bili ste i u izvršnoj vlasti, pa evo kada čitamo ocijene i izvore sredstava potrebnih za provođenje zakona vidimo da će očekivani početak rada Centra za mirno rješavanje sporova biti lipanj ove godine, evo pogledamo li na kalendar to je doslovno za 5 dana. Kako će u vašem iskustvu odnosno iz vašeg iskustva ustvari izgledati provođenje ovog zakona i kada će Centar za mirno rješavanje sporova, možemo to tako reći, stupiti u operativnu funkciju? Hvala na odgovoru. Anka (GLAS)** Hvala lijepo kolega Dretar. Dakle izvršna vlast traži operativnost, traži brzinu i traži dobro promišljanje. da će se formirat centar ja pretpostavljam da u ministarstvu već točno znaju što, kako, ako su rekli da će funkcionirat u lipnju, ali to nama nije preduvjet za ništa. Formirat ćete centar, tamo će bit zaposleni neki ljudi koji će trebat neko vrijeme da se snađu. Ono što cijelo vrijeme i ukazujemo je na problem adekvatne radne snage, dakle čak i kad raspišete natječaj, čak kad i osigurate sve zajedno vi ne dobijete ljude koji su spremni, koji žele i koji su adekvatno za neki posao. To čujemo od svih u ministarstvima i tu nije nikakva novost, dakle s jedne strane ćemo imati centre, zadovoljit ćemo formu i to cijelo vrijeme govorimo, nije samo forma bitna, bitan je i sadržaj.

da je očekivani početak rada Centra za mirno rješavanje sporova kao javne ustanove i njegove tri podružnice, lipanj ove godine, te su procijenjeni troškovi za 16 izvršitelja, 10 bi ih trebalo raditi u središnjici, 6 u podružnicama, dakle ako se ne varam predviđene su 3, pa je to po dvoje. Za 6 mjeseci rashodi za zaposlene će iznositi stotinu 66 tisuća 6 stotina 73 eura, pa upotrijebivši preciznu matematiku, naravno uz pomoć kalkulatora, ispalo je da je to nekakvih 1.736 eura bruto plaće po zaposleniku mjesečno uz pretpostavku naravno da svi imaju jednaku mjesečnu plaću, što je negdje oko 1.200 eura neto i poprilično je blizu stava poštovane kolegice Mrak-Taritaš da će biti dosta teško naći dovoljno zaposlenih za takav iznos jel pretpostavljam da se ovdje očekuju visokoobrazovane osobe sa naravno visokom stručnom spremom, pretpostavljam pravnog smjera i naravno određenim godinama iskustva, vidjet ćemo koliko će ta plaća ustvari biti motivirajuća nekome da se prijavi za to radno mjesto. Sasvim je jasno da ne očekujemo od Centra za mirno rješavanje sporova da od trenutka kada se osnuje iste sekunde bude u potpunosti operativan, potpuno je jasno da i oni sami se moraju ustrojiti da treba neko vrijeme da počnu raditi, na koncu konca da ljudi saznaju da oni postoje ne samo naravno široka javnost, ne samo zainteresirana javnost nego i struka. Što se toga tiče ponovno ću podsjetiti na ono što sam naglasio tijekom rasprave u prvom čitanju zakona. Kada vidimo ovdje u čl. 6. što sve radi da tako kažemo Centar za mirno rješavanje sporova, između ostalog daje suglasnost na programe edukacije za pojedine vrste mirnog rješavanja sporova, daje i opoziva suglasnost institucijama za medijaciju, to ništa apsolutno nije upitno, no potiče razvoj kulture mirnog rješavanja sporova i korištenje postupaka uređenih ovim zakonom, tu već dolazimo do one točke koju sam i spomenuo, a to je razumije se na neki način promocija odnosno upoznavanje zainteresirane javnosti i struke sa postojanjem centra, sa njegovim potencijalima, sa njegovim mogućnostima i na koncu konca sa njegovom pravom ulogom unutar cijelog cijelog pravnog sustava RH i naravno još nekoliko bitnih stvari koje nam govore o tome da će ovdje biti potrebna ozbiljna medijska promocija da bi ljudi za to saznali, dakle svakako se treba provoditi obavještavanje javnosti, treba se objavljivati informacije o mirnom rješavanju sporova, o medijatorima, institucijama za medijaciju, uglavnom kako, kako sam i napomenuo prije kažem i sada Centar za mirno rješavanje sporova, sama medijacija po sebi, a i ovaj zakon nisu u principu upitni, no naravno bitno je koliko će sama pravna služba odnosno koliko će institucije u ovom slučaju brzo, brzo, nadajmo se na najbrži mogući način omogućiti da Centar za mirno rješavanje sporova kao institucija, a i da medijacija kao način rješavanja sporova u ovoj državi zažive. Čuli smo iz dosadašnjih rasprava poštovanih kolegica i kolega da to ustvari baš tako i nije, naročito od kolegica i kolega koji su pravnici odnosno pravne struke. Nadajmo se da ovo kao što to oporba često ukazuje odnosno ovaj zakon neće ostati mrtvo slovo na papiru, a Centru za mirno rješavanje sporova želimo svu sreću, hvala lijepa.

ste i predložili u kojim odredbama članaka bi trebalo nešto izdefinirati i sve ostalo. Izrađivač je naravno odbio to i rekao da nije potrebno jel da je to predviđeno i da je to sve zajedno. Uopće moram priznati meni je posebno bila zanimljiva ova vaša intervencija koja je bila za prijelazne i završne odredbe gdje ste u prijelaznim i završnim odredbama predložili da se propišu određena statistička izvješća. Pa meni se čini da bi to samom izrađivaču bilo dobro. Meni se čini da bi to bilo dobro za uopće da se, da se sve zajedno prati i da vidi gdje smo, jer na ovaj način će ministarstvo u onom svom planu i programu reći zakon sam donio. Ali to što ste donijeli zakon a on ne saživi u stvarnosti niste napravili ništa pa molim još jedanput vaš stav vezan uz to. Hvala lijepa.

jednom. …/Upadica Radin: Ali dopustit ću vam više da odgovorite./… Statistika iako mnogi kažu da puno toga otkriva u stvari još više toga sakriva jest u svakom slučaju potrebna ne samo u slučaju prodjene učinkovitosti ove pravne norme, nego naravno i u procjenu učinkovitosti svih ostalih. Ponekad nam to baš nama ovdje koji sjedimo u zakonodavnom tijelu i nedostaje, da kroz neki kraći ili duži rok, je li to šest mjeseci, godinu dana ili dvije godine ponekad neka budu i tri možemo procijeniti stvarni učinak zakonodavnih odnosno pravnih normi koje ovdje donosimo, pa da možemo vidjeti što to mi na koncu donijeli jesmo i koliko to društvu u stvari koristi. Hvala. **Radin, Furio Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Kolega Dretar samo da vam skrenem pozornost na možda dio vaše rasprave. Radi se o tome da ste zapravo govorili jako puno o Centru za mirno rješavanje sporova što je i razumljivo s obzirom da se osniva. Međutim, radi se o tome da je ovaj zakonodavni okvir zapravo ne samo opći zakonodavni okvir i da zapravo će taj Zakon o mirenju imati reperkusije na cijeli niz zakona i Zakon o parničnom postupku i o radu i o kaznenom postupku, zaštiti potrošača itd. E sad, vi ste rekli u jednom momentu teško ćemo naći pravnike koji će raditi u tom centru. Nije samo da imamo pravnike u tom centru. To trebaju biti ljudi koji su specijalizirani za pojedina područja, da bi kasnije mogli raditi sa ljudima koji će biti miritelji, koji će moći i predavati, koji će moći davati i nakon toga izdavati certifikate. …/Upadica Radin: Hvala./… Prema tome, to moraju biti ekstra stručnjaci koji već imaju nekakvo zavidno iskustvo iza sebe. **Radin,

kako bi mi rekli međaš po zagorski ja ću se zahvaliti na vašem pitanju i predložiti budući da ste i vi iz Krapinsko-zagorske županije i ja da je naš spor vezan uz ovu repliku bude i prvi koji ćemo dati na Centar za mirno rješavanje sporova pa da vidimo kako će funkcionirati. Evo predlažem da to riješimo medijacijom.

dakle da bi saživio ovaj Zakon o mirnom rješavanju sporova i bio učinkovit. Kao što je rekla kolegica Orešković trebamo ujednačenu sudsku praksu, ali i trebamo kao što ste rekli promociju mirnog rješavanja spora. Koliko ovaj Hrvatski sabor može pomoći ovoj promociji mirnog rješavanja sporova kad mi zapravo sami u ovoj sabornici jedan drugome držimo nož u leđima i malo ga ovako okrenemo.

pa dobrih dvije trećine hrvatskog trenutnog saziva Sabora i radi u tome smjeru. Ali kao što i sami znate ono što se zove potreba za cirkusom, potreba za nanošenjem posredne ili neposredne političke štete ovdje u ovoj sabornici jako, jako često na žalost nanosi štetu i nama kao pojedincima, našim klubovima, našim strankama, a iznad svega i ovom najvišem zakonodavnom tijelu u Hrvatskoj što se na žalost vidi i po ocjenama građana kada se ispituje građane što misle o nama. Suglasan sam sa vama da nam treba malo više tolerancije, malo više razuma no ponekad i tolerancija i razum padaju pred čistim potrebama stranačke promocije. No, koliko do sada vidim cijela ova strana sabornice funkcionira vrlo dobro i razumno i nadam se da će tako biti i dalje. Hvala lijepa.

Skrenuo sam pozornost na neka pitanja koja su mi evo bila sporna. Zamolio sam da se o tome malo razmisli, da se nešto o tome napiše. Odgovore nismo dobili. U jednu ruku mi je to i razumljivo s obzirom da je relativno kratak rok prošao. To je prošlo nekih mjesec dana, pa možda se niti ne mogu neke stvari sagledati. Ali ono što je izuzetno važno, što bismo trebali vidjeti i nakon ovog zakona. Prvo da vidimo hoće li ljudi koji će raditi u ovom Centru za mirno rješavanje sporova hoće li trebati imati državne ispite? To je prvo pitanje. Hoće li imati nekakve specijalne certifikate da bi mogli kasnije davati osnovne certifikate. Znači to negdje unutra ne piše. Isto tako ne piše ništa za medijatore. Dobio sam odgovor od poštovanog tajnika da će medijatori dobiti certifikate. Možda sam krivo postavio pitanje, pa ću ga postaviti ponovo. Htio sam postaviti pitanje hoće li medijatori imati certifikate za pojedina područja medijacije s obzirom da Zakon o radu i Krivični zakon to su dva zakona, dvije specijalizacije. Hoće li medijatori imati poseban certifikat za područje recimo radnog prava pa posebno recimo za krivično pravo, odnosno kazneni postupak ili za recimo zaštitu potrošača. kao što sam već rekao ranije u replici ovaj je zakon nekakav opći okvir, a zapravo ima reperkusije na cijeli niz zakona, to je Zakon o parničnom postupku, nakon toga tu je Zakon o radu, Kazneni postupak Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o potrošnom kreditiranju, Zakon o kreditnim institucijama, Stečajni zakon znači to je cijeli spektar pravnih znanja, tu imamo posebne i spektre koji se bave tim područjima. Znate i sami evo i sami ste odvjetnik da se i određene kancelarije specijaliziraju za pojedina područja ne mogu raditi sve, tako da pretpostavljam da će i onda i ovi medijatori biti specijalizirani za određena područja i dobivati onda i te certifikate za ta područje jer kao što sam rekao već i ranije odnosno pitao sam, dobio sam odgovor da će stranke u postupku moći tražiti svog medijatora koji će sa njima raditi odnosno sudjelovati u medijaciji, pretpostavljam da će onda tražiti ljude koji su za to specijalizirani i koji će im omogućiti zapravo dati im najbolju uslugu i koji garantiraju najbolji rezultat. Dakle, ako nije problem da se na ta pitanja odgovori hoće li, treba li znači ovo što sam pitao da vidimo te odgovore. E sad, ja shvaćam da ovaj zakon je došao na čitanje, shvaćam da ono što je rekla i kolegica Mrak Taritaš nisu se pripremile procedure, nisu se pripremili procesi, nemamo nikakve popratne dokumentacije. Znamo da je osnovni razlog za donošenje tog zakona zapravo vrlo jednostavan, radi se o tome se uočilo da uočeni učinci koji su do sada bili u postupku mirenja nisu saživjeli u praksi jer imamo problema i sad se ide u novom smjeru. Hoće li taj novi smjer sa centrom biti, sa centrom za mirenje odnosno za mirno rješavanje sporova biti riješen ili neće to je veliko pitanje. Imali smo nekoliko primjedaba i sugestija i u prvom čitanju što i kako raditi da bi se to malo promoviralo, da bi se promoviralo mirno rješavanje sporova mislim tu nismo nikakav odgovor dobili hoće li to ići u tom smjeru ili neće ići u tom smjeru. Dakle, sve ono što je napisano od onih ciljeva koji su definirani u zakonu u čl. 6. vezano za centar za mirno rješavanje sporova, to nam sve nekako stoji u zraku. Nadalje, stoji nam zapravo i veliki upitnik nad glavama s obzirom na količinu novaca koji je rezerviran za sljedećih šest mjeseci rada, ukoliko taj centar stvarno počne sada raditi u lipnju, to bi trebalo biti za nekoliko dana, i ukoliko su ona sredstva koja su predviđena za rad tog centra stvarno bruto iznosi njihovih plaća, mislim da će tih 16 ljudi koji trenutno radi tražiti što je moguće brži izlaz iz tog posla, znači imat će plaću 1.200 eura, 1.217 eura koliko sam izračunao od bruta na neto, znači to je manje od nekadašnjih 10.000 kuna. To je stvarno malo i teško ćemo dobiti pravnike koji će raditi na tim poslovima. Znate i sami što se dešava sa pravnicima i u ministarstvima i koliko ti pravnici bježe i traže posao u drugim područjima. Dakle, i dalje se bez obzira na to što taj zakon stupa na snagu u lipnju ove godine imamo cijeli niz nepoznanica, tim nepoznanicama ćemo teško dodijeliti konkretne vrijednosti da bismo mogli nešto izračunati i nekakve zaključke donijeti, ali nadam se da ćemo imati zadovoljavajuće rezultate tako da ta reforma koja bi trebala biti krene i nadam se da nije jedini poticaj i jedini smisao toga da se zadovolji ono što piše u NPOO-u. Ako je to jedini smisao da se onaj novac koji je tamo predviđen i da se zadovolji forma da stavimo tamo kvačicu,

Zahvaljujem. Dakle, ja imam otprilike 20-ak godina iskustva u odvjetništvu i ne mogu zamisliti niti jednu stranku koju sam zastupala, doslovno niti jednu, primjerice ne znam, utvrđivanje bračne stečevine, naknada štete, utvrđivanje iznosa koji ti pripada zato što si nešto gradio, ulagao u tuđu nekretninu, bilo što. Dakle, ne mogu niti jednu od tih osoba zamisliti da bi htjela da problem te osobe i spor rješava miritelj s certifikatom, to je naprosto toliko nerealno, toliko nelogično. Miritelj s certifikatom nikad, ali nikad, ne zato što će bit slabije plaćen, nego zato što će mu radno iskustvo bit takvo, neće biti na razini niti osrednjeg odvjetnika, a kamoli nekog dobrog. Čovjek ili žena, osoba koja ima problem želi da mu taj problem riješi, da mu da do znanja što može očekivati u kojem roku i koliko će ga to koštati. Ovo što ste vi napravili je samo sustav za uhljebljivanje …/Upadica Radin: Hvala./… ljudi koji negdje drugdje ne možete u sustav strpati, a pravosuđu će to pomoći znate koliko, ravno nula, ništa. **Radin, Poštovana zastupnice, evo to je bio zapravo i moj motiv da postavim ta pitanja koja sam postavio uvaženom tajniku, hoće li trebati i državni ispit, sa samim državnim ispitom dolazi i viša plaća tako da očekujem da će taj čovjek ili osoba koja će raditi u tom centru za mirno rješavanje sporova uz to što će dobiti certifikat da je specijaliziran za pojedino područje imati državni ispit i da će biti osposobljen da to sve skupa može napraviti, ako tome nije tako onda smo promašili temu. Prema tome ukoliko te osobe neće biti u rangu sudaca, ukoliko neće imati kvalifikacije koje su im potrebne, ukoliko neće moći stupiti u normalan kontakt sa strankama i ukoliko neće zajedno sa strankama i njihovim odvjetnicima moći naći zajednički jezik onda ovaj zakon nema smisla. Katarina (RF)** Hvala. Cijelo jutro slušam ovu raspravu i čudim se čudom zato što oni koji se vole nazivati rodoljubima, domoljubima, suverenistima ovaj zakon isključivo interpretiraju mentalitetskim objašnjenjem da je nama potrebno još malo više miritelja jer je naš mentalitet takav da se volimo suditi. U potpunosti neprihvatljiva retorika u HS-u, pogotovo ako dolazi recimo od Bošnjakovića koji predstavlja vladajuću stranku, a pogotovo iz aspekta onog o čem govori Dalija Orešković, potpuno izmišljene teze ljudi ako se misle pomirit oni će se pomirit, ako se misle sudit oni će se sudit, jedino što im treba dat je okvir u kojem što mogu očekivat od tog sudstva. A jedini razlog zašto vi otvarate novu instituciju je upravo to da se uhljebljuje vaš kadar košto radite na svim razinama

imate primjedbu na, na zakon, međutim evo nadam se da ste to govorili tajniku da se zapravo osniva ta institucija i da idemo u lošem smjeru. Ja se slažem s vama u dijelu da je malo nejasno zbog čega govorimo o većem broju miritelja, međutim podsjećam možemo, o čemu možemo govoriti na temelju onoga što piše u zakonu i na temelju onoga što nam je predložio zapravo predlagač zakona. Između ostaloga piše da se zakon donosi zato što su uočeni nedostaci primjene mirenja u praksi. Prema tome, očito je dosad su bili veliki problemi predlagač zakona očekuje da će sa ovim zakonom i sa novim centrom te probleme riješiti. Nadajmo se da će to biti tako. Ja sam si dao truda, pa sam u međuvremenu dosta razgovarao i sa ljudima koji rade na sudovima i sa ljudima koji su odvjetnici i svi se oni zalažu za to …/Upadica Radin: Hvala lijepo. Kolega Pavić, replike idu na vas koje zapravo vas ne pripadaju, ove replike koje su bile pripadaju nekog drugog. ono što bih voljela da malo iskomentirate je, mi imamo tu različite teme u sabornici, popunjenost sabornice je takova da mi koji se tu dosta često nalazimo se osjećamo loše, osjećamo se loše. Pogledajte sad, dakle govorimo o jednoj novoj instituciji, o jednom novom zakonu i sve zajedno, odnos oporbe i vladajućih je ako dobro znam zbrojit, a znam 6:2, ne računam predsjedavajućeg koji tu mora biti jer neko mora predsjedati, dakle odnos je 6:2. Dakle to samo pokazuje što vladajući su odlučili donijet jedan zakon, mi možemo pričat šta hoćemo, predlagatelj je sam u svom obrazloženju rekao problemi koji jesu. Bilo bi zgodno da zaista imamo mogućnost da nakon nekog vremena vidimo koji je rezultat tog zakona, ne samo uhljebljivanje o kojem su kolegice rekli nego stvari rezultat, hvala. Hvala lijepa. Odgovor. prilikom donošenja zakona pokušamo vidjeti već prije toga zakona koji će biti učinci tog zakona. S obzirom da ovdje je procjena, na dosadašnje mirno rješavanje sporova koje …/Govornik se ne razumije/…nekoliko institucija, pa nema točnih podataka, vjerojatno je to i teško prikupiti s obzirom da se i vjerojatno u tim institucijama nisu pratili podaci sustavno. Ja se nadam da će nakon ovoga podaci biti praćeni sustavno, da ćemo moći imati točne podatke o tome kolko je bilo mirnih sporova, kad su se rješavali, na koji su se način rješavali, tko je rješavao najkvalitetnije, s kim su ljudi najzadovoljniji, itd., itd.. S obzirom da će postojati taj registar, registar miritelja odnosno medijatora nadam se da će uz taj registar ići i svi popratni podaci koji će nam omogućiti da pratimo ono što je bitno, a to je da vidimo koji su učinci tog zakona. Sada da završno gđa. Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. poštovani g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Dakle učinci razvoja mirenja u RH nisu u potpunosti zadovoljavajući i to iz razloga što i dalje nedostaje povjerenja građana u mogućnosti rješavanja sporova mirnim putem, građani nadalje više imaju povjerenja odnosno vjeru daju odluci suda. Stoga je bilo potrebno krenuti u donošenje novoga zakona jer je trenutno sustav rekla bih raspršen, mirenja se događaju po različitim ministarstvima, kao npr. što Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike bavi se mirenjem u kolektivnim pregovorima i radnim sporovima, te u obiteljskim sporovima. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja bavi se mirenjem u potrošačkim sporovima itd.. Razlozi donošenja ovog novog Zakona o mirnom rješavanju sporova nalaze se upravo u ovim utvrđenim nedostacima primjene mirenja u praksi. Ovo je reforma i ta …/Govornik se ne razumije/…reforma instituta mirenja kroz ovu normativnu izmjenu provodi se u okviru reforme sudskog postupka radi povećanja ažurnosti i efikasnosti sudova. Naime, reforma odnosno i jačanje rekla bih instituta mirenja kroz normativne izmjene predviđeno je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kojim se osigurava provedba reformske mjere povećanje učinkovitosti pravosudnog sustava za veće povjerenje građana u dijelu koji se odnosi na reformu instituta mirenja. U tom smislu ovim se novim zakonom propisuje osnivanje Centra za mirno rješavanje sporova koji će u cilju, koji će u cilju boljeg i aktivnijeg rješavanja sporova i u svrhu zakona poticati razvoj kulture mirnog rješavanja sporova. Dakle, da naši građani shvate da je jeftinije, da je bolje neke stvari riješiti mirnim putem naravno kada su radni sporovi u pitanju to nije za očekivati pa stoga i takvi sporovi uvijek završavati na sudu jer su, npr. ako se radi o naknadi štete u radnom sporu tu je već radnik dovoljno u sukobu sa poslodavcem da naprosto nije za očekivati da bi se takvi sporovi mogli riješiti mirnim putem. Ovim se zakonom nadalje šire definira područje mirnog rješavanja sporova i medijaciju te zakonom uređene pregovore te se osigurava da centar za mirno rješavanje sporova može uključiti, da se centar može uključiti u poticaje korištenja postupaka utvrđenih zakonom. Ovim se zakonom propisuje da troškovi informativnog sastanka o medijaciji i medijaciji koje,

I evo samo još jednu rečenicu. Slijedom svega navedenog Klub HDZ-a podržat će donošenje ovog zakona. Hvala vam lijepo.